på vegne av representantene Guri Melby, Abid Raja og meg selv har jeg gleden av å framsette et representantforslag om styrking av kontaktlærerfunksjonen for å gi lærere mer tid til elevene og legge bedre til rette for at hele laget rundt eleven får mer tid ute på skolene. Representanten Bengt Rune Strifeldt vil framsette et representantforslag.

framsette et representantforslag om å støtte lokale drikkevareprodusenter og styrke bøndenes inntektsmuligheter. På vegne av representantene Nikolai Astrup, Lene WestgaardHalle og meg selv har jeg gleden av å fremsette et repre sentantforslag om en reell handlingsplan for sirkulær økonomi.

Det er dessverre ikke en glede, for situasjonen er alvorlig, men på vegne av Sveinung Rotevatn, Guri Melby og meg selv vil jeg legge fram et representantforslag om oppfølging av kvalitetsnormen for villaks.

(H) [09:03:04]: På vegne av repre- sentantene Henrik Asheim, Aleksander Stokkebø, Mudassar Kapur, Kari-Anne Jønnes, Erlend Svardal Bøe og meg selv vil jeg framsette et representantforslag om å la unge jobbe mer og skatte mindre.

for saken): La meg starte med å takke komiteen og komitésekretariatet for en god dose tålmodighet og forståelse. Arbeiderpartiet og Senterpartiet kom nok en gang til enighet med SV om revideringen av budsjettet. Sammen er vi enige om flere viktige grep som bidrar til å gi folk bedre råd. Vi styrker velferden, kutter utslipp og viser internasjonal solidaritet. solidaritet. Saken vi behandler i dag, er regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett. For Arbeiderpartiet og Senterpartiet er den viktigste prioriteringen i RNB å sikre folk trygghet i urolige tider. Det er det tydelige avtrykket i et RNB som bruker de store pengene på forsvar, politi, sykehus og støtte til Ukraina. Dette er store og viktige spørsmål, men det som gjerne er nærmest folk, er hvordan budsjettet påvirker deres egen hverdagsøkonomi. Det er ikke så rart etter krevende år med renteøkninger, dyr strøm og høy prisvekst. Når vi nå ser tegn til at det går mot lysere tider for økonomien, og til at arbeidsfolk igjen får oppleve at lønningene blir mer verdt, er trygg økonomisk styring rammen rundt regjeringens prioriteringer. Det har vært viktig for oss å legge fram et budsjett og sikre en budsjettenighet som bidrar til at de positive utviklingstrekkene vi ser i norsk økonomi, kan fortsette. fortsette. Forsvaret må styrkes, og det må tilpasses en ny tid med mer usikkerhet og krig i Europa. Russlands brutale invasjon av sitt naboland får konsekvenser for alle oss andre. Tidligere i vår var et samlet storting med på å vedta den nye langtidsplanen for Forsvaret, og alle vi i denne salen har med det forpliktet oss til å prioritere økt forsvarsevne framover. Det koster, men jeg er stolt over at vi nå sikrer flertall for en ytterligere styrking av Forsvaret på 7 mrd. kr, og at vi nå oppnår NATOs mål om å bruke 2 pst. av BNP på forsvarsmål i 2024. i 2024. Norge må også tilpasses en ny tid innenfor landets egne grenser. Folk skal føle trygghet i sitt nærmiljø, og vi kan aldri godta at folk ikke lever et godt, trygt hverdagsliv. En urovekkende økning i gjengkriminalitet og grov vold må tas på alvor, og regjeringen legger derfor opp til en kraftfull styrking av grunnfinansieringen i politiet. Det betyr flere i uniform og flere politifolk på bakken for å slå ned på organisert kriminalitet og kriminelle gjenger. Trygghet i livet handler også om din helse og helsen til dem du er glad i. Gjennom pandemien og i årene etter har ventetidene i sykehusene økt, og det må vi snu. Helse- og omsorgsministeren har lansert ventetidsløftet, og sammen med alle aktørene i helsevesenet går vi nå målrettet inn for å få ned ventetidene, slik at flere pasienter kan få behandling raskere. Med forliket som stemmes gjennom i dag, styrker vi sykehusene med mer enn 2 mrd. mrd. kr. Selv om hovedprioriteringene i revidert nasjonalbudsjett kommer fra regjeringens forslag, vil jeg også trekke fram gode saker som Arbeiderpartiet og Senterpartiet sammen med SV er blitt enige om:

Sammen styrker vi også støtten for mange av de svakeste husholdningene i Norge, med flere viktige grep for å gjøre bostøtten både mer rettferdig, treffsikker og bedre. Vi stiller opp for dem som er avhengige av at vi i velferdssamfunnet Norge tar vare på hverandre. Forliket inneholder også store og viktige vedtak om havvind for å sikre en ambisiøs utbygging som gir utslippskutt fra olje- og gassproduksjonen, samtidig som vi ivaretar kraftbalansen på fastlandet. Havvind har fra starten av vært en av regjeringens viktigste prioriteringer, og med dette forliket bekrefter vi det nok en gang. Vi skal sikre nok kraft til både folk og industri, og ren, fornybar kraft skal også i framtiden være et av Norges konkurransefortrinn. Regjeringen har som sitt klare mål at folk skal få bedre råd. Det ligger det an til at folk vil få i 2024 og tida framover. Et godt lønnsoppgjør og en rente som ser ut til å ha nådd toppen, er gode indikatorer på at folk vil oppleve at de går lysere tider i møte. Det er en god beskjed for mange nå som sommerferien nærmer seg. Med det anbefaler jeg tilrådingen fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV.

I går fikk Norge overlevert en kritisk rapport fra OECD. Ekspertene slår fast at den offentlige pengebruken har nådd et svært høyt nivå. Produktivitetsveksten er faretruende lav, og fallende inntekter fra oljen utgjør en betydelig risiko for bærekraften i de offentlige finansene – ja, i hele velferdssystemet vårt. Grunnleggende sett handler dette om velferden og samfunnet våre barn skal leve i og arve. OECD tar opp noe Høyre har utfordret regjeringen på flere ganger. Vi trenger reformer som vil sikre den høye levestandarden og velferden vi har i Norge, også på lang sikt. Til tross for at regjeringspartiene og SV nærmest har gjort revidert nasjonalbudsjett til et helt nytt statsbudsjett, er det vanskelig å se grep i dette budsjettet som sikrer velferden i morgen. Da snakker jeg ikke om økt barnetrygd eller billigere kollektivbilletter, men reformer som øker produktiviteten vår gir økonomien vår flere bein å stå på. Spørsmålet er: Kan representanten nevne tre grep i dette reviderte budsjettet som bidrar til velferden på lang sikt? Tuva Moflag (A) [09:11:04]: Jeg har lyst til å starte med det representanten Bru startet med, nemlig disse årlige rapportene fra OECD. Det er mange ting i de rapportene det er viktig at vi tar innover oss og ser om det er noe vi kan lære og endre, men jeg synes også det er interessant at noe av det som kommer fra OECD-rapporten, handler om at Norge ikke lenger skal være Norge. Noen av de tingene OECD handler om landbruk, kommunestruktur og det at vi har en spredt bosetning i Norge. Det er sånn vi vil ha det. Veldig mye av det OECD peker på, er resultatet av politiske prioriteringer. Når vi i denne regjeringen i dette budsjettet – dette er en revidering av statsbudsjettet vi vedtok i høst – senker barnehageprisen for alle, handler det om at vi kan få til en spredt bosetning, som er det vi ønsker i dette landet. Jeg synes vi må ta det som kommer fra OECD,

men som representanten sier, handler det om politiske prioriteringer. Jeg er også enig i at vi skal ha f.eks. bosetning i hele landet, og at vi skal ha gode kommuner som leverer de tjenestene vi ønsker at de skal levere, men er det ikke mulig kanskje å ta til seg noe av det OECD sier? Man

Det er det det står og faller på til slutt. Det hjelper ikke å ha en politisk prioritering hvis det betyr at landet som helhet ikke klarer å opprettholde den velferden vi ønsker oss rundt omkring i hele landet. Jeg fikk ikke svar på spørsmålet, så jeg stiller det én gang til: Er det noen grep i dette reviderte budsjettet

Havvind handler om at vi nå skal sikre kraftbalansen i Norge og få ned klimagassutslippene på norsk sokkel, og det skal legge til rette for et industrieventyr som handler om at vi skaper aktivitet langs kysten. En annen ting OECD peker på i sin rapport, handler om sykefraværet. Det synes jeg faktisk at vi skal ta på alvor. Det er mye i den rapporten vi også kan lære av. I det reviderte budsjettet vi vedtar i dag, er økning til sykelønn en av de store postene vi bruker penger på, for vi har en sykelønnsordning vi er stolte av, og som gir folk trygghet. Nå har arbeidsministeren, sammen med LO og NHO, gått i bresjen for at vi skal gå nærmere inn i denne materien. Det er positivt. Tina [09:14:03]: Det er fint å høre at Arbei- derpartiet tenker at det kanskje er noen områder man kan se nærmere på for å gjøre bedre i fremtiden, og at sykelønn blir nevnt. Nå er det flere som det tar jeg som et positivt tegn, men det gjenstår fortsatt å se forslag fra regjeringen på dette området. Vi har fortsatt utfordringer rundt dette. Vi ser også i tallene som kom i revidert nasjonalbudsjett, at veksten i antallet som står på AAP,

rett og slett er penger som henger igjen fra pandemien. Hvordan skal man sikre at man opprettholder det i fremtiden? Det er det jeg etterlyser fra Arbeiderpartiet. Det er ikke noen vilje til å bake kaken større, sikre inntektene på lang sikt – som ikke handler om at man skal belage seg på å finne penger i skuffen hvert eneste år. Igjen: Hva

Mange av de grepene vi tar, også på velferdssiden, handler om å ruste oss for framtiden. Under Tina Brus regjeringsperiode så vi at at ulikhetene økte. Det var flere barn som havnet i fattigdom. Det var veldig mange barn som sto utenfor SFO, faktisk hver femte førsteklassing. Jeg mener at det ikke ruster oss for framtiden. Vi så under Solberg-regjeringen at antallet unge uføre doblet seg. Noe av det minst bærekraftige vi kan gjøre framover, er å la den utviklingen fortsette. Når vi nå gjør en innsats for både skole, SFO og at flere skal få delta i arbeidsmarkedstiltak, er det noe av det viktigste vi gjør for å sikre både produktivitet, konkurransekraft og et godt Norge for framtiden.

Så langt i år ligger det an til 265 plasser. Det er et langt stykke unna det som var lovnaden. I tillegg foreslår regjeringen nå, i forliket med SV, å kutte penger til tilsagn for bygging av omsorgsboliger, til lindrende enheter og til institusjoner for eldre med særskilte behov. jeg er overrasket over at løftene om å bevilge mer til eldreomsorgen smuldrer bort. Hva vil representanten si til alle dem som faktisk trodde på valgløftet om 1 500 nye sykehjemsplasser for å møte de enorme behovene som er Det er jo bare å nevne Brennpunkt – Omsorg bak lukkede dører eller TV2s kartlegging som viser at 3 000 personer venter på sykehjemsplass. Det er flere og flere som står og venter i kø, og regjeringen har ikke levert det de lovet. Arbeiderpartiet står altså bak et løftebrudd på Det er noen inndek- ninger i dette reviderte budsjettet som er mindreforbruk på enkelte poster. Det er små mindreforbruk som er penger som ellers ville ha blitt tatt inn i nysalderingen. Det får ingen konsekvenser for for aktiviteten på de nevnte postene. Tvert imot er det sånn at vi i dette reviderte budsjettet styrker helsebudsjettet kraftig i sum, med over 2 mrd. kr til sykehusene. Jeg ser at representanten Hoksrud rister på hodet, men representanten kan jo lese budsjettet og se hva som faktisk står der. Det viktigste vi kan gjøre for å styrke norsk eldreomsorg, er å styrke kommuneøkonomien. Det er der den jobben gjøres. Det har vi gjort med den kommuneproposisjonen som er lagt fram, og det er der vi tar de viktigste grepene for det som representanten Hoksrud etterspør.

De trodde på Arbeiderpartiets løfter i valgkampen, som altså viser seg å være en ren bløff. Hva vil man si til alle dem som står der og ikke får sykehjemsplass fordi denne regjeringen ikke vil sørge for å bygge nok plasser?

demografi vektlagt på en annen måte i sykehusøkonomien. Det var faktisk sånn at man fikk mindre igjen for de demografiske kostnadene som knytter seg til at befolkningen blir eldre.

absolutt aller viktigste for at vi skal klare å levere en god eldreomsorg, og det er jeg helt trygg på at vi kommer til å klare med det statsbudsjettet som kommer til høsten, og det budsjettet vi reviderer for i år

Det er ein veldig god illustrasjon på den umoglege oppgåva det er å auke barnetrygda slik at det faktisk monnar for dei som har låg inntekt, og likevel få det til i eit budsjett.

[09:21:18]: La meg starte med øk- ningen til de eldste barna, for det er helt riktig at vi nå tetter gapet og legger på de siste 256 kr i måneden. Det er det siste knepet vi gjør for å tette dette gapet, og med forbehold om at jeg husker tallet helt riktig: Jeg mener

mange partier tar med seg inn i programprosessene. Nå kom det imidlertid nylig en pressemelding om at tallene i denne rapporten måtte regnes på nytt, så da tenker jeg det er klokt at den øvelsen blir gjort om igjen, slik at vi vet hva den faktiske effekten av en skattlegging blir. Presidenten

[09:22:35]: De siste årene har verden rundt oss vært mer urolig enn på lenge. Dette påvirker også Norge. Der vi tidligere har vært vant med fred, økende levestandard, lave renter og stabil inflasjon, er mye blitt snudd på hodet de siste årene. Folk har merket det på lommeboka og i egen hverdagsøkonomi. Når økonomien blir mer usikker, er det politikernes ansvar å bidra til stabilitet og gi folk trygghet. Støre-regjeringen har sammen med SV i stedet bidratt til større usikkerhet. Istedenfor et revidert budsjett legger finansministeren frem et reparert budsjett midtveis i året. Reparasjoner er det som kjent ganske dyrt å holde på med. Med denne budsjettenigheten økes offentlige utgifter med nærmere 26 mrd. kr. Regningen dekkes i all hovedsak gjennom økt oljepengebruk, nye skatteanslag eller ved å hente engangsinntekter fra skuffen. Høyre er enig i at vi nå må bruke mer penger på å trygge Norge, både ute og hjemme. Penger til Ukraina, forsvar, politi, beredskap og helsekøer er også noe Høyre støtter, men det rare er hvordan regjeringen først nå har tatt innover seg disse problemstillingene. Høyre prioriterte allerede mer penger til disse formålene i sitt alternative statsbudsjett. Samtidig fant vi rom til å fjerne hele den ekstraordinært høye arbeidsgiveravgiften og senke skattene for folk og næringsliv. og næringsliv. Støre-regjeringen valgte å skyve regningen foran seg, til tross for at de ble advart om at dette kunne skje. Dessverre er det nå i ferd med å bli en tradisjon for denne regjeringen å måtte bruke store penger på å rydde opp i konsekvensene av egen politikk. politikk. I dag er heller ikke første gang regjeringen, sammen med SV, vedtar å finansiere varige utgifter med engangspenger. Regjeringen fikk senest i vinter kritikk fra Finansdepartementets egen vaktbikkje.

Utvalget kritiserte regjeringen for å snike seg unna handlingsregelen og for å skyve store problemer foran seg. Disse pengene ligger trolig ikke klare i skuffen neste år. Da må enten skattene eller oljepengebruken økes, eller utgiftene må kuttes. Når regjeringen og SV nå er enige om å bruke over 8 mrd. nye engangskroner på enda flere nye, varige utgiftsøkninger, kan man spørre seg om de forstår konsekvensene. Norge konsekvensene. Norge står midt i en stor omstilling. Vi blir flere eldre for hver person i arbeid. Vi skal redusere utslippene, og på sikt skal vi bli et lavutslippssamfunn. Vi skal også sikre Norges interesser i en verden med økt uro, rivalisering og en teknologisk utvikling som endrer utsiktene til handel, samarbeid og økonomisk vekst – bare for å nevne noe. Senest i går fikk vi en sterk påminnelse fra OECD om hvilke store utfordringer Norge står overfor. Et svært høyt nivå på den offentlige pengebruken og lav produktivitetsvekst sammen med fallende inntekter fra oljenæringen utgjør en betydelig risiko for bærekraften i velferdssystemet vårt. Det må vi alle ta på alvor. Med andre ord: Vi passer ikke godt nok på velferden i morgen – det som i praksis er velferden til barna våre. Skal vi sikre velferden og den høye levestandarden vår også i fremtiden, trenger vi reformer som bevarer velferdssystemet vårt og gir norsk økonomi flere bein å stå på. Det er det dessverre for lite spor av i statsbudsjettet eller i det reviderte budsjettet som blir vedtatt her i dag. Revidert nasjonalbudsjett er en justering av statsbudsjettet som ble vedtatt, og som et ansvarlig styringsparti viser derfor Høyre sine prioriteringer i sitt alternative statsbudsjett, som vi la frem i høst. Der prioriterer vi å sikre folks privatøkonomi, redusere helsekøene, bidra til økt verdiskaping og trygge Norge. I en urolig tid prioriterer vi det viktigste først. i dette reviderte forslaget har vi gjort noen justeringer. For eksempel har vi brukt 2,9 mrd. kr mindre i oljepenger enn det regjeringen og SV nå legger opp til. stor satsing på å bekjempe ungdomskriminalitet. Vi gir mer penger for å få ned helsekøene raskere. også en egen sommerpakke med fritidsaktiviteter for barn i den sommeren vi nå går inn i, som vi alle kan krysse fingrene for at gir oss mer sol enn det vi har sett i juni. Vi får vente og se.

Det kommer til å bety veldig mye for statsbudsjettene i mange år framover. Aftenposten hadde en meget god lederartikkel for kort tid tilbake.

Hvor har ansvarligheten blitt av i Høyre for å se dette i sammenheng over tid? Tina Bru (H) [09:28:23]: Jeg må innrømme at jeg sy- nes det er interessant å høre Senterpartiet kritisere Høyre for ansvarlighet når de sitter i en regjering som får kritikk fra sin egen vaktbikkje i Finansdepartementet for å ikke bruke penger på en ansvarlig måte i budsjettet. En: Den bruker for mye. To: Den bruker engangsinntekter og har ikke noen plan for å finansiere ting på lang sikt. Jeg skal ta til meg det representanten sier, og jeg jeg skal også svare på det som det blir spurt om om NTP. Ja, det er riktig at Høyre har inngått et flertall her i Stortinget som øker rammen for NTP. Det var helt nødvendig fordi forslaget som regjeringen la frem, ikke var godt nok. Hadde det vært det, og hadde regjeringen vært villig til å gå i ordentlige forhandlinger i Stortinget, kunne de kanskje fått til noe.

[09:29:26]: Også tidlige- re statsråd Torbjørn Røe Isaksen påpeker i E24 at forsvar og beredskap vil kreve mer av budsjettene framover. Han sier at det ikke kommer til å gå opp med de skatteløftene som Høyre nå forsøker å gi inntrykk av at de skal gjennomføre. Han skriver følgende: «Høyre må lukke gapet mellom retorikk og realitet. og realitet. (…) Noen vil uansett bli skuffet over hva Høyre til slutt legger frem.» Det er åpenbart at det å skulle legge Ringeriksbanen og en storstilt finansiering av Majorstua stasjon ikke går i hop med de pengene og ikke minst perso nene vi vil trenge i forsvarssektoren de neste årene. Det kommer til å bli realøkonomiske knappheter. Dette er uansvarlig av Høyre, og det vil bli den store debatten de neste årene. Det er interessant å se at det er Høyres nærmeste, med Aftenposten og tidligere stortingsrepresentanter, som påpeker denne uansvarligheten.

tilhører et parti som tenker at veien til å finansiere det vi skal gjøre i fremtiden, går igjennom at man hvert eneste år må håpe på at man finner noen penger i en skuff, skjønner jeg at man blir nervøs når man øker ambisjonene i NTP. NTP. Heldigvis er det ikke det Høyre mener, og heldigvis ville ikke Høyre styrt landet på den måten. Jeg mener vi har vist i vårt alternative budsjett at vi også er for å ta noen grep i Norge som gjør at vi nettopp kan sikre oss større inntekter i fremtiden. I motsetning til Arbeiderpartiet er vi faktisk for å senke skattene for næringslivet, sånn at de kan vokse seg større, etablere flere arbeidsplasser og på den måten bidra med skatteinntekter. Det er det jo ikke spor av i denne regjeringens politikk. Nils det er det veldig tydelige spor av. Den 1. august kommer landets småbarnsfamilier til å få en betydelig lavere regning i postkassen og i nettbanken for hva de skal betale i barnehagepriser. Hos oss på Tynset er det ei som heter Anne, som jobber som baker. Hun har fire unger og kommer til å få 30 000 kr mindre å betale i barnehageregning hvert år som følge av at vi har tatt det langsiktige grepet og sørget for at noen av de aller rikeste i Norge, som bruker av våre felles naturressurser langs fjordene våre – oppdrettsnæringen òg skal kunne bidra litt på linje med det vanlige arbeidsfolk gjør, når det gjelder å skatte av sine inntekter. Her er det en åpenbar plan for å skape et mer trygt og rettferdig Norge – enten vi har en langsiktig plan for finansiering av Forsvaret, eller vi sier at vi må ha en realistisk NTP. Det mangler Høyre. Høyre har kritisert fellesskapsinntekten vi får gjennom grunnrenteskatten, mens vi sier at det er nødvendig for å sikre inkludering og at alle unger skal lære seg norsk godt i barnehagen.

Vi hadde også lavere skatt for familier og de med lave inntekter – i motsetning til hva regjeringen har levert. Men de tiltakene er jo ikke eksempler på noe som sikrer velferden vår i fremtiden.

vil bli fulgt opp med konkrete forslag og vedtak. I budsjettet for i år ser vi at Norge legger opp til å bruke rundt 34 mrd. kr på innvandring og integrering. til å bruke ca. 3,7 mrd. danske kroner. Samtidig ser vi at Danmark lykkes vesentlig bedre enn oss når det gjelder f.eks. å få innvandrere ut i arbeid. Videre vet vi at Norge har ca. dobbelt så høye stønader og ytelser til nyankomne flyktninger som det man får i Danmark. I Norge får man faktisk mer som nyankommet flyktning enn man får ved ordinær sats på minstepensjon. Mener representanten at det er rimelig?

Det er ingen tvil om at det må lønne seg mer å jobbe. Jeg tror vi er helt nødt til å se på de ordningene vi har, for å sørge for at de stimulerer bedre til det. Jeg tror også det er viktig å levere på skattesiden, at man tar noen grep som gjør det mer attraktivt og lønnsomt å gå ut i arbeid og stå i arbeid. Der tror jeg vi og Fremskrittspartiet kommer til å finne måter å bli enige på i tiden fremover, for heldigvis deler vi det samme utgangspunktet om at det ikke er noe mål i seg selv at skattene skal øke, heller motsatt. jeg i ut- gangspunktet at jeg ikke fikk svar på mitt konkrete spørsmål. Vi vet at ytelsene, altså introduksjonsstønaden inkludert tillegg, er dobbelt så høy i Norge som i Danmark.

naboland til sammen. Da er det åpenbart at dette bl.a. skyldes at Norge er vesentlig mer økonomisk lukrativt å komme til, ikke bare for ukrainere, men for alle. Jeg har nå utfordret Høyre på dette i flere år – på hvorfor vi har så mye høyere ytelser i Norge enn det man får i våre naboland. Burde ikke Høyre enkelt kunne støtte Fremskrittspartiets forslag om at man maksimalt skal ha det nivået man kan få i våre naboland? Jeg kjenner ikke inngående til hvordan systemene for dette fungerer i alle andre land, men jeg vet også at Norge har et godt system for å ivareta dem som kommer. Jeg vet f.eks. at vi har et ganske omfattende introduksjonsprogram som mange skal gjennom. Hvis jeg ikke husker helt feil,

deler det å mene at det er veldig viktig at vi får mennesker ut i arbeid når de kommer til landet vårt, sånn at de kan bli samfunnsborgere. Det handler ikke bare om at de skal betale skatt og bidra, men også at de skal være inkludert. Det er jo ved å være i jobb man kommer seg inn i samfunnet. Jeg tror ikke vi er helt uenige her,

[09:37:41]: Vi fikk en dose om ansvarlighet fra talerstolen av representanten Bru. Høyre er et av de partiene som ynder å kalle seg et styringsparti, og det begrepet ble også brukt nå. er jo i seg selv verdt en debatt, men la det ligge. Den siste tiden har vi sett at Høyre har skapt flertall for en rekke nye prosjekter i NTP uten å finansiere det. Vi ser at Høyre trolig i dag vil be regjeringen om et nytt tallgrunnlag for landbruket, uten at det har avtegnet seg noe flertall om hva et sånt tallgrunnlag skal være. Sist, men ikke minst: Når det gjelder kommunenes inntektssystem, satte regjeringen Solberg ned et utvalg som skulle utrede det. Regjeringen Støre har lagt fram et forslag til nytt inntektssystem – eller, nå er det vedtatt – som baserer seg på det utvalget. Det klarer ikke Høyre å ta stilling til, men vil sende det videre til et nytt utvalg. Er det denne type styringsparti vi kan forvente oss om Høyre igjen inntar regjeringskontorene?

kommuneproposisjonen, som representanten sier her, at vi ikke hadde noen løsning og bare sendte den tilbake. Tvert om: Vi har sendt den tilbake fordi vi vil ha en bedre sak. Vi mener at det utvalget som kom, og den rapporten som kom, ikke er fulgt opp på en god nok måte. Vi har også konkrete bestillinger i den tilbakesendingen til regjeringen

Høyre snak- ker om reformer, og det er jo interessant å spørre hva som er Høyres reformprogram hvis de kommer i regjering. Er det dramatiske kutt i sykelønnsordningen? Er det fortsatt kommunesammenslåinger? Er det nedbygging av distriktspolitikken? Er det svekkelse av selvforsyningen og norsk landbruk? Eller er det smålige kutt i velferdsordninger som brillestøtte, sånn som regjeringen Solberg gjorde? Det hadde vært greit å få ærlig tale om det, sånn at velgerne vet hva som er alternativet ved neste valg. Jeg kan i hvert fall love én ting, og det er at Høyre ikke kommer til å øke skattene på næringslivet med 40 mrd. kr. og tenke at det er veien fremover for å sikre bærekraften i velferdssystemet vårt. Det er jo synd, synes jeg, at vi ikke ikke har fått anledning til å ha en ordentlig skattedebatt i denne stortingsperioden. På grunn av de brå og hyppige skatteendringene som regjeringen kom med, valgte de selv å si at nei, nå er vi ferdig, nå skal vi ikke diskutere skatt mer. Dette skapte så mye usikkerhet at vi gikk glipp av muligheten til å ha den helhetlige gjennomgangen av skattesystemet vårt for å rigge det på best mulig måte, kunne bake kaken større og sikre velferden på sikt. Det er et eksempel på en reform. Det går an å gjøre ting smartere. Det går an å tenke at næringslivet kan bidra på en bedre måte ved at vi har et skattesystem som er bedre tilpasset den fremtiden vi skal inn i, og som bidrar til å finansiere velferdsstaten.

i. Det må være utrolig behagelig å være opposisjonsparti og på den ene siden kunne kritisere enhver form for pengebruk som kommer fra både regjeringen og dette flertallet i Stortinget, og samtidig bruke de samme pengene til sine egne satsinger, for når man ser igjennom Høyres innstillinger i budsjettbehandlingen, både i statsbudsjettet og i det reviderte budsjettet, bruker jo Høyre alle de skattepengene som SV og regjeringspartiene har fått på plass. Man kutter ikke vesentlig i oljepengebruken. Det var ikke måte på hvor sterk kritikk det var da regjeringen la fram revidert budsjett, det ble kalt uansvarlig og at pengebruken øker voldsomt. Likevel er det altså bare 1,6 mrd. kr sammenlignet med regjeringens forslag, eller 2,9 mrd. kr i kutt i oljepenger sammenlignet med forliket nå. Det blir vel ikke noe lavere renter av det? Tina det. Men vi har ikke hatt den skattedebatten jeg hadde ønsket meg, som hadde vært en helhetlig skattedebatt, basert på Torvik-utvalget. Et potensielt nytt skatteforlik i Stortinget tror jeg vi hadde stått oss på. Jeg tror det hadde vært bra for næringslivet i Norge og bra for langsiktigheten i systemet. Men til det som representanten spør om: Jeg er ikke Jeg er ikke helt enig i den fremstillingen til representanten om at jeg har kritisert nivået på pengebruken så voldsomt. Det jeg har kritisert mest, er hva slags penger man bruker – at dette er penger som er engangsinntekter eller anslagsendringer, og ikke er f.eks. en reell omprioritering eller at man tar ned noe for å satse på noe annet. Det har vært min kritikk. Ja, vi bruker mye av de samme pengene i vårt reviderte forslag, men vi er midtveis i året. Vi gjorde våre prioriteringer i vårt alternative statsbudsjett i fjor. Det er vanskelig for oss som et opposisjonsparti å endre mye på det som kommer fra regjeringen nå. Men jeg vil minne om at allerede i fjor høst la vi inn mer til helse, vi la inn mer til forsvar, og vi la inn mer til politi, for vi så at dette var en større utfordring. Vi har ikke behov for å reparere på samme måte som regjeringen gjør nå.

[09:43:31]: La meg først få takke komiteen og sekretariatet, men særlig vil jeg takke budsjettpartnerne fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti for gode, tøffe og konstruktive forhandlinger. Dette er et forlik der bedring av hverdagsøkonomi og sikring av trygghet har vært vårt hovedfokus. Senterpartiet er opptatt av å se hele landet i alt vi driver med, og det vises også i dette forliket. Ute skinner sola, og det er snart en slags sommerferie også for oss, men vi må huske bakteppet for debatten her i dag: Vi lever i en urolig tid da de fleste av oss kjenner på stor usikkerhet knyttet til framtiden. Det handler i stor grad om utenforliggende faktorer, som at vi har lagt bak oss en pandemi som har satt varige spor både i folks måte å leve på, og i hvordan verden samhandler. Vi har en krig i Europa som pågår på tredje året, som gjør at Europa igjen ruster opp, som drar med seg konsekvenser inn i samfunnet som påvirker folks hverdagsøkonomi gjennom prisvekst og en betydelig høyere rente enn for kun få år siden. Vi ser kriminelle gjenger og nettverk som bidrar til å destabilisere lokalsamfunn og utfordre ungdomstiden til en hel generasjon. Vi har en klimakrise som blir stadig mer tydelig, og som påvirker oss både som enkeltpersoner og som fellesskap. Det er dette som er bakgrunnsbildet for det reviderte nasjonalbudsjettet som vi i dag behandler. Det viktigste vi kan gjøre, er å sikre folks trygghet. det vært avgjørende for oss at revidert nasjonalbudsjett skulle gjøres opp innenfor rammer av økonomi og politikk som bidrar til at folk i hele Norge kan få en bedre hverdagsøkonomi framover, og som kan sikre trygghet og forutsigbarhet for land, folk og næringsliv. I dette reviderte budsjettet tas det nødvendige grep for å styrke forsvar, sikkerhet, helse, politi og beredskap. For første gang når vi NATOs 2-prosentmål av bruttonasjonalprodukt. I tillegg styrker vi sykehussektoren. Ventetiden skal ned, og det skal være et godt sykehustilbud i hele landet. Vi øker også støtten til Ukraina. Det handler om solidaritet, men også om vår egen trygghet. Politiet får gjennom denne revideringen en betydelig styrking av sine økonomiske rammer. Det skal bl.a. bidra til en generell styrking av bemanningen og målrettet arbeid mot gjengkriminalitet. I tillegg I tillegg styrker vi budsjettene til tolletaten. At vi har kontroll på yttergrensene våre er viktig i seg selv, men det er ikke minst også viktig i kampen mot organisert kriminalitet og narkotika. Sammen med SV har Senterpartiet og Arbeiderpartiet blitt enige om et budsjettforlik som er med på å styrke profilen i RNB, samtidig som vi tar tydelige og ansvarlige valg for å ta oss gjennom en tid med høy prisvekst og høye renter. Prioriteringene er for trygghet, for miljø og for dem som har minst. I tillegg til at vi viderefører regjeringens satsinger på politi, forsvar og sykehus, bidrar forliket til å tette gapet i barnetrygden, noe som betyr et løft på rundt 3 000 kr for dem med barn over seks år. Vi styrker bostøtteordningen med flere grep og gjør den mer treffsikker. Vi styrker også regjeringens satsing på politi og arbeidet mot vold i nære relasjoner gjennom en styrking av påta leenheten i politiet samt flere organisasjoner som på forskjellig vis bidrar med sin kompetanse til å skape trygghet i hverdagen for folk som lever i farlige familieforhold. Forliket skaper også forutsigbarhet for at vi kan fortsette å kutte klimautslipp på norsk sokkel gjennom utbygging av havvind, slik at vi ivaretar interessene til folk og fastlandsindustri og sikrer utbyggingen av ny fornybar energi. Vi vet at vi vil trenge mer kraft i framtiden, og dette er et stort skritt i riktig retning. Jeg er stolt av at vi nok en gang klarer å finne rom for å fortsette et løft for en skikkelig satsing på energieffektivisering, både gjennom å sette kraftfulle mål og gjennom å styrke virkemiddelpotten kraftig. Det gjør vi gjennom Enova, kommunene og ikke minst gjennom en ytterligere styrking på 3 mrd. kr av Husbankens låneramme. I tillegg til at disse grepene er gode i seg selv, vil denne satsingen også kunne bidra til aktivitet i byggenæringen rundt omkring i landet, i det som er en utfordrende tid for bransjen. lever i en urolig tid. Det er stor usikkerhet, men norsk økonomi har klart seg bra. Veksten er på vei opp igjen, investeringene er fortsatt på historisk høyt nivå, og arbeidsledigheten holder seg lav. Anslagene som ligger til grunn for revidert budsjett, viser at den gode utviklingen vil fortsette. Prisveksten har avtatt klart. Selv om den fremdeles er godt over inflasjonsmålet, har den kommet betydelig ned fra de høye nivåene høsten 2022, og det er utsikter til at den vil avta ytterligere framover. Lønnsveksten har de siste årene blitt spist opp av prisøkninger, mens det i år ligger an til forbedret kjøpekraft for husholdningene, ifølge anslagene som ligger til grunn for revidert budsjett. Med lavere prisvekst er det også utsikter til at renta skal komme noe ned, og det vil over tid gi økt kjøpekraft for norske familier. Avslutningsvis vil jeg understreke at alle tegn tyder på at det går mot en myk landing i norsk økonomi, men at framtidsutsiktene fortsatt er usikre. Da er det viktig med et budsjett som prioriterer trygghet og forutsigbarhet for folk og land.

Det er for så vidt en del påplussinger det kan være bred enighet om i Stortinget, til både helse, politi og forsvar, men disse prioriteringene burde vært gjort i det ordinære budsjettet,

Det er ikke noe ekstraordinært med dette budsjettet. Hvis vi ser historisk på det, har revidering av budsjett blitt brukt på ulike måter. Noen ganger har det stort omfang, og andre ganger har det mindre omfang. Med den sikkerhetspolitiske situasjonen vi står i, er det viktig å ta de grepene vi nå gjør, ved å styrke Forsvaret, sørge for at vi når NATOs 2-prosentmål, sørge for at vi får bukt med gjengkriminaliteten, sørge for at vi får ned ventelistene i og sørge for at vi får et godt sykehustilbud i hele landet. Jeg tror det er dette folk er opptatt av, ikke hvor store endringer det er som gjøres i det reviderte budsjettet. Jeg mener at regjeringen har levert et godt revidert budsjett som er tilpasset de utfordringene vi står i

regjeringa burde ha sett disse utfordringene mye tidligere, og at en er konstant på etterskudd, men ser ikke representanten Myhrvold også at de prioriteringene som har blitt gjort, er feil, gitt den situasjonen vi står i?

Dette handler om ulikt samfunnssyn på hva landet vårt skal være. Der Høyre sentraliserte politikontorer og lensmannskontorer over en lav sko, har vi sagt at vi ønsker å gjenopprette noen av dem. Samtidig styrker vi grunnbemanningen i politiet. Det er ingen motsetning i dette. At Høyre henger seg opp i at vi bruker noen promiller av av justisbudsjettet på å gjenopprette noen politiposter, mener jeg er en avsporing. Det samme gjelder tingrettene. Vi er opptatt av å ha et tilbud over hele landet, slik at folk kan føle nærhet til tjenestene, og slik at vi kan spre kompetansemiljøene ut til der folk bor. (H) [09:51:57]: Jeg tror ikke det nød- vendigvis handler om et så veldig forskjellig samfunnssyn, og at vi ikke har ønsket å bygge hele landet. Det handler mer om å innrette pengebruken mot det som virker. Akkurat nå trengs det mer politifolk. Vi trenger å jobbe med gjengkriminaliteten. Vi trenger flere politifolk i gatene,

Dette er ikke riktig pengebruk og riktig prioritering i en situasjon hvor man trenger å ha politifolk ute i gatene og der kriminaliteten skjer. Da hjelper det ikke å gjenopprette politikontor eller – for den sakens

politikontoret i Rakkestad skal ha et tett samarbeid med Indre Østfold politistasjon i Askim, og som politistasjonssjefen i Askim sier, vil det være en vinn-vinn-situasjon: Man får styrket det forebyggende arbeidet i både Indre Østfold

opp, og detaljene i havvindprogrammet er uvisse, men videre ser man i budsjettet at budsjettrioen kutter 20 mill. kr til forskning på hvordan petroleum kan være en del av løsningen framover mot nullutslippssamfunnet.

Senterpartiet har ikke mistet troen på petroleumsnæringen, og denne regjeringen har slått fast at petroleumsnæringen skal utvikles og ikke avvikles. Men også her må vi kunne ha to tanker i hodet. Det er et klart mål å kutte utslippene fra norsk sokkel. Det skal vi gjøre gjennom et energipartnerskap. Nå har vi lagt en plan videre for det, hvor vi både skal sørge for å kutte utslippene og bygge videre på havvindnæringen, som har stort potensial i Norge, og som vil være viktig for norsk eksport i framtiden. Energipartnerskapet skal sørge for omforente løsninger mellom petroleumsbransjen, kraftbransjen og myndighetene, og jeg ser fram til de løsningene som vil komme på bordet utover i tiden som kommer. takker for svaret, men det er jo veldig sjelden at et kutt i programmer som skal gjøre at vår viktigste næring blir en del av framtidens nullutslippssamfunn, kan betegnes som en satsing. Det er greit nok at man inngår energipartnerskap o.l. Jeg hopper videre til neste spørsmål. Videre i budsjettet ser man at regjeringen foreslår å bevilge 15 mill. kr til å øke kapasiteten i Miljødirektoratet for å innlemme og innføre nytt klima- og miljøregelverk gjennom EØS-samarbeidet raskere. Vi har sett en petroleumspolitikk der SV i stor grad har hånden på rattet, og på disse to områdene kan det virke som Arbeiderpartiet og Senterpartiet er satt på sidelinjen, mens det er SV som styrer. Så spørsmålet videre er: Kan vi forvente i statsbudsjettet nå og framover at vi får en enda større svekkelse av satsing på petroleum og oljesektoren? har denne regjeringen som mål å utvikle og ikke avvikle petroleumsnæringen. Vi ser at norsk petroleum og norsk gass kommer til å være etterspurt av verdenssamfunnet i overskuelig framtid. Men samtidig er vi nødt til å kutte utslipp. Vi er nødt til å utvikle ny industri, vi vet jo at vi er i ferd med å nå toppen av norsk gass- og petroleumsproduksjon, og da er vi også nødt til å rigge landet for den tiden som kommer etterpå. Det er ingen motsetning i dette. Senterpartiet er en god

I det som ein gong var Viken, som no er Akershus, Østfold og Buskerud, ser vi at det er føreslått ganske kraftige kutt i kollektivtrafikken i både Østfold og Buskerud, på grunn av svært svak fylkesøkonomi.

oppretthalde kollektivtilbodet, så det ikkje vert kutt i det. Eg vil tru at representanten kjenner dette godt, i og med at Østfold også er hans heimfylke. Spørsmålet er eigentleg: Var det dette ein ville oppnå, at ein no har fått fleire fylkeskommunar som har ein dramatisk svekt økonomi, og at kollektivtilbodet vert dårlegare? Og kvifor vil ikkje Senterpartiet gjere noko med det i revidert nasjonalbudsjett? Det viktige for Senterpartiet var å sørge for gode rammer for folkestyret og for levering av de tjenestene fylkeskommunene skal levere. Der mente vi at Viken var en særdeles dårlig løsning, som skapte avstand mellom dem som tok beslutningene, og folk. Det var ofte tilbakemeldingene vi fikk fra de folkevalgte i Viken, at det var vanskelig å ha oversikt over en så stor og sammensatt region. Jeg er glad for at Østfold igjen har blitt Østfold, og så er jeg enig i at det er noen utfordringer med det, særlig på økonomien og kollektivtransporten, som representanten påpeker. Jeg skal være en forkjemper for å styrke både kommuneøkonomien og fylkeskommunenes økonomi i tiden som kommer. Så det får vi komme tilbake til i statsbudsjettet.

[10:00:13]: Nå har vi kom- met dit at selv svenskene rister på hodet over situasjonen i Norge: Nordmenn har fått nesten alt. Det eneste som mangler, er fornuftige politikere, skriver den svenske analytikeren Henrik Mitelman i Dagens industri tirsdag denne uken. uken. Jeg tror at fornuften og vettet er ganske likt fordelt, både mellom partiene og i samfunnet for øvrig, men det er grunn til å spørre seg hvorfor vi har gjort oss fortjent til en slik påstand fra en kjent analytiker i vårt naboland. Hvorfor har det blitt slik at enkeltpersoner og selskap flytter ut av Norge og tar med seg både kapital og kompetanse til Sveits, eller sågar til Sverige, og hvorfor har utenlandske investeringer i Norge falt som en stein etter fremleggelsen av statsbudsjettet for 2023? Kan grunnen være at vi nå er på verdenstoppen i skattenivå, bare slått av Frankrike, at skatteøkningene kommer som lyn fra klar himmel og til dels med tilbakevirkende kraft, at offentlig og privat endres, og at vi er best i verden på offentlige utgifter? Bidrar det til uforutsigbarhet og politisk risiko i Norge? Ja, selvfølgelig blir det konsekvensen når langsiktigheten i politikken blir borte. borte. Jeg vet at regjeringspartiene vil kontre med å vise til høyt investeringsnivå, jobbvekst i privat sektor og sysselsettingsgrad, men det var i går. Det var etter pandemien, da samfunnet kunne gjenåpne, folk komme tilbake i arbeid og bedriftene gjennomføre sine planlagte investeringer, som ble stoppet da samfunnet stengte ned og fremtidsutsiktene ble svært usikre. Det skulle bare mangle at at det ikke ble skikkelig oppgang i økonomien etter to års nedstenging – og ikke minst på grunn av oljeskattepakken. Nå er situasjonen annerledes. Nå avtar investeringsnivået, jobbveksten er svært lav, og ni av ti nye jobber kommer i det offentlige. Nå har veksten i sysselsettingen avtatt, produktivitetsveksten er negativ, antall nye selskap er på et bunnivå og innovasjonen i norske bedrifter er svært lav. Samtidig vokser helsekøene, ventetidene for behandling øker, og utgiftene til sykepenger og arbeidsavklaringspenger eksploderer. Svartmaling? Nei, dette er fakta, det er alvorlige utviklingstrekk som vi er nødt til å forholde oss til. Mange norske familier og bedrifter kjenner nå på usikkerhet og utrygghet for sin egen økonomi. Høy prisstigning og høy rente har redusert kjøpekraften og presset marginene ned i mange bransjer. Det hjelper ikke at statsministeren har overtatt finansministerens kalkulator og lover bedre tider. Fremskrittspartiet vil gi folk og bedrifter tryggheten og den økonomiske handlefriheten tilbake. Derfor foreslår vi også i revidert budsjett å fjerne den ekstraordinære arbeidsgiveravgiften fra 1. januar 2024. Den skulle aldri vært innført. Det var ingen grunn til å pålegge en ekstra kostnad på arbeidsplasser i en tid hvor statskassen renner over av penger. Vi foreslår bl.a. halvert merverdiavgift på matvarer og fjerning av veibruksavgiften på drivstoff. Andre land, som f.eks. Sverige, har gjennomført betydelige avgiftslettelser for å senke utgiftene for folk og bedrifter. Det kan også Norge gjøre for å bedre folks kjøpekraft uten å velte regningen over på bedriftene. bedriftene. Helsekøene og ventetidene i helsevesenet øker fordi avviklingen av avtaler med private ikke er erstattet med økt offentlig kapasitet, dette er resultatet av en villet politikk som går ut over pasientene. Fremskrittspartiet foreslo allerede før jul å øke sykehusbudsjettet med to milliarder kroner for å få ned ventelistene. Nå setter vi av ytterligere 300 mill. kr til å kjøpe flere behandlingsplasser fra private som har ledig kapasitet. Vi styrker eldreomsorgen, og vi legger inn ekstra tilskudd til nye sykehjemsplasser. Begge deler ble glemt i revidertforliket mellom regjeringspartiene og SV. Ferske tall viser at kommunene har søkt om tilskudd til 265 nye plasser i år, mens det reelle behovet er over 3 000, og regjeringen har lovet 1 500. Dette henger jo ikke sammen. sammen. Vi kan ikke prioritere alt og alle, men Fremskrittspartiet vil prioritere de områdene som det nå er viktigst å styrke. Det gjelder spesielt politi

(A) [10:05:09]: Regjeringen har sammen med SV styrket oppfølgingen på tannhelsefeltet for personer utsatt for tortur eller overgrep og dem med sterk tannlegeskrekk. Personer med rusavhengighet, psykiske helseplager eller nedsatt egenevne å ta vare på tennene sine har fått utvidede rettigheter. Vi har innført 75 pst. rabatt for alle unge opp til 24 år, og nå i revidert utvider vi dette til også å gjelde 25- og 26åringene. Arbeiderpartiet mener at å satse på god forebygging blant de unge er bra for tennene, som gjerne skal vare livet ut, og for lommeboka til dem som studerer, er lærlinger eller er i en etableringsfase. helsepolitiker Bård Hoksrud raljerte på nrk.no denne uken over den gradvise utvidelsen av offentlig dekket tannhelse og kalte det for symbolpolitikk. Er representanten Limi, som er nestleder i Fremskrittspartiet, også av den oppfattelsen at regjeringens utvidelse av retten til hjelp med tannhelse er symbolpolitikk og sånn sett er noe tull,

at det kanskje ikke er den målgruppen som trenger det mest. Det tannlegene og Tannlegeforeningen rapporterer tilbake, er at den aldersgruppen ikke lenger har hull i tennene, Det er kanskje andre grupper som burde vært prioritert fra Arbeiderpartiets side, kanskje spesielt de eldre og de som har dårlig økonomi og store utfordringer med å klare å håndtere dyre tannlegeregninger.

Fremskrittspartiet vil «opprettholde og videreutvikle satsingen på forebyggende tannhelse, særlig overfor unge og syke eldre». Dette rimer altså dårlig. altså dårlig. Denne regjeringen og SV er opptatt av de eldre også. Hvis man ser tilbake på det budsjettforliket som ble gjort før jul, satte man altså av 300 mill. kr til fylkeskommunene nettopp for å styrke innsatsen overfor de eldre som faktisk allerede har rettigheter, men som dessverre ikke bruker dem

kan vi da forvente et kutt i støtten til tannhelsebehandling, der vi har utvidet rettighetene, eller vil Limi garantere for at vår utvidelse står seg, og eventuelt ytterligere styrke rettighetene på tannhelsefeltet? Det Frem- skrittspartiet er opptatt av, er at vi gjennom våre velferdsordninger, treffer de gruppene som har størst behov, og de enkeltpersonene som virkelig trenger hjelp fra det offentlige. Det er ikke nødvendigvis sånn at man i alle sammenhenger bare skal strø ut penger til

ingenting som bidrar til at man får bygget flere sykehjemsplasser i tråd med det løftet som regjeringen har gitt. Vår prioritering er helt annerledes enn det regjeringspartiene og SV nå viser, og vi ønsker å styrke tilbudet til de eldre som har et reelt behov for å få hjelp – om det er til tannhelsebehandling eller annen behandling – det er det viktigste for oss. Det er ikke nedprioritering av ungdom; det er rett og slett en fornuftig disponering av offentlige tiltak. Tellef

De har gjerne rettighetene allerede, men det er viktig at fylkeskommunene informerer rundt det, og det er avsatt midler eksplisitt til det. Fremskrittspartiet skriver selv på sin egen hjemmeside at de anerkjenner verdien av forebygging på tann helsefeltet. Nå avlyser altså Limi det.

er at unge mennesker har få problemer med tennene. Det er nok langt større utfordringer ungdom står overfor i dag, spesielt alle de som ikke er inne i et et utdanningsløp eller ikke er i arbeid. Vi skal ikke nedprioritere forebyggende tannhelse, men resultatet vi ser i dag, er at det er gjennomgående god tannhelse blant unge mennesker, og da mener vi det ikke er et fornuftig tiltak å styrke overfor den delen som har minst problemer med tennene. Senest under debatten i salen på mandag sa Fremskrittspartiets finanspolitiske talsmann at selv om pengepolitikken er førstelinjeforsvaret i konjunkturstyringen, må finanspolitikken dra i samme retning for å unngå at renten økes mer og raskere enn nødvendig for å få prisveksten under kontroll. Det resonnementet er jeg enig i. Men talen framsto som en kritikk av regjeringen, og at Fremskrittspartiet mente regjeringen brukte for mye oljepenger.

der hele poenget var å vise hvor mye penger staten kunne og burde bruke. Så nå spør jeg ikke retorisk, men av ren undring og nysgjerrighet: Hva mener Fremskrittspartiet, skal man bruke mer eller mindre oljepenger? Hans Det er et spørsmål man ikke kan svare enkelt på, for det som er vel så viktig som nivået på oljepengebruk, er hvordan pengene brukes. Da vil jeg minne representanten Sandtrøen fra Senterpartiet, og fra Tynset, om at det står noe i handlingsregelen om hvordan avkastningen fra oljefondet og oljeinntektene skal benyttes, bl.a. til vekstfremmende skattelettelser, til infrastruktur, til utdanning osv. Så det er ikke bare nivået, det er også innretningen. Men det vi har kritisert, er at denne regjeringen har lagt

Faktum er at det var Høyre og Fremskrittspartiet i regjering som i hvert fall satte norgesrekord i økning i oljepengebruk, både relativt og i faktisk sum.

Det som det er viktig å ha fokus på, er hvordan vi bruker avkastningen fra oljefondet. For Fremskrittspartiet har det alltid vært viktig å bruke mest mulig på investeringer for å bygge landet, for å bygge infrastruktur, for å tenke på fremtidige generasjoner og ikke blåse opp veksten i de offentlige utgiftene til ren drift. Det er det denne regjeringen har gjort, for den finansierer utgiftsveksten med til dels tiltak som er engangseffekter, og den bruker mer oljepenger. Da etablerer man et varig høyt utgiftsnivå, hvor man kanskje ikke klarer å finansiere utgiftene i fremtiden uten å ta enda mer oljepenger ut av potten.

visstnok feil vei – men det er jo ikke realitetene. Det er et høyt investeringsnivå i norsk økonomi. Det går så det griner på børsen. Det er fint at det går bra med norsk økonomi, men noe av det jeg er enda mer opptatt av, er å bruke de store pengene på dem som har minst.

Det er nok en liten endring når det gjelder antallet barn fra fattige familier, men den er svært marginal. Det som er Fremskrittspartiets alternative løsninger, er å gjennomføre betydelige avgiftsreduksjoner, halvere momsen på mat, noe som ville treffe nettopp barnefamiliene veldig bra. Vi har en helt annen innretning i vårt budsjett. Vi ser at regjeringspartiene, sammen med SV, SV, øker de offentlige utgiftene. Vi ønsker at folk flest skal få beholde mer av de inntektene som de selv genererer, og det ville også gitt betydelige lettelser i folks hverdagsutgifter.

[10:17:15]: La meg starte med å takke Arbeiderpartiet og Senterpartiet for lange og tøffe forhandlinger. Det har vært nødvendig å bruke tid for å få en enighet som sikrer trygghet på flere måter enn gjennom forsvars- og politiinvesteringer. – SV støtter disse økte bevilgningene – må også velferden bygges ut og forskjellene ned for å få trygghet på sikt. Det blir ingen trygghet for verken vår generasjon eller kommende dersom vi ikke lykkes med å kutte klimagassutslippene og omstiller Norge i grønn retning. På samme måte blir det ikke langsiktig fred og trygghet hvis vi ikke investerer i folk, demokrati og samfunnsbygging internasjonalt. SV har derfor i disse budsjettforhandlingene, som alltid, jobbet for et grønnere og mer rettferdig Norge. Vi har kjempet for å kutte utslipp, få et rettferdig grønt skifte, ta vare på naturen vår og gi folk flest bedre råd og en bedre hverdag. La meg starte med at SV her, sammen med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, setter i gang den største industrielle satsingen på flere tiår gjennom at flytende havvind nå sikres ved at Stortinget forplikter seg til et ambisiøst støtteprogram for dette. Avtalen vi har fått på plass, sikrer 35 mrd. kr til utbygging av flytende havvind i Vestavind B og Vestavind F. Det kommer til å sikre opp mot 10 TWh fornybar energi til å kutte betydelige mengder klimagassutslipp, sikre fortsatt kraft til industrisatsing på land og bidra til å omstille Norge vekk fra oljeavhengigheten gjennom å bidra til nye, grønne oppdrag til den norske leverandørindustrien. På miljøsiden er det også mange andre gode nyheter. Nå blir det billigere å reise med tog for barnefamilier og studenter. Mot slutten av tiåret kommer det forhåpentligvis også nattog til København og Hamburg. Ellers setter vi et nytt mål for energieffektivisering av bygg. Vi bevilger også 300 mill. kr mer til energieffektivisering, og det blir forbud mot uttak av ny torv, Jeg er også glad for at vi omsider tetter gapet i barnetrygden. Samlet sett har SV gjennom budsjettforhandlingene siden 2001 økt barnetrygden med over Det er mange tusen kroner mer for barnefamiliene. Helt konkret betyr denne økningen 256 kr mer per barn per måned for alle unger som er over seks år. Vi vet at økt barnetrygd gjør at færre unger vokser opp i fattigdom, og reduserer forskjellene i Norge. Dette er en avgjørende del av vår felles og universelle velferd, som vi nå styrker. Vi gjør også bostøtten mer rettferdig og bedre. Vi øker lånerammen til Husbanken. Vi sikrer at leietakere skal få bedre rettigheter, og vi har en kraftig satsing på flere studentboliger. Vi får endelig på plass en videre utvidelse av SVs tannhelsereform, for nå skal også 25- og 26-åringene få billigere tannhelse. Vi sikrer økt bemanning i barnehagene i levekårsutsatte områder i Norge, for nok trygge voksne i barnehagene er avgjørende for en god og trygg barndom. Jeg vil også trekke fram at vi etter denne vårens dystre statistikker over vold i nære relasjoner har fått på plass en viktig satsing som forebygger nettopp den volden, både gjennom økt bevilgning til påtale i politiet for å styrke arbeidet med omvendt voldsalarm og gjennom støtte til flere organisasjoner og tilbud som jobber forebyggende opp mot familier. Til slutt: For SV er internasjonal solidaritet alltid viktig, og akkurat nå er det enda mer viktig. Derfor har SV fått gjennomslag for 200 mill. kr mer til langsiktig bistand, støtte til freds- og demokratiarbeid og støtte til sivilsamfunn. Med det tar jeg opp SVs forslag.

[10:21:47]: Regjerin- gen fikk klar marsjordre fra Stortinget om å legge fram tiltak for å få olje- og gassnæringen til å elektrifisere de siste oljefeltene ved hjelp av bl.a. havvind. Det er ikke SVs feil at regjeringen ikke har gjort hjemmeleksen sin nå risikerer at klimamålene for sokkelen ryker på grunn av uforutsigbare rammevilkår og mangel på kraft. Det som er overraskende, er at når avtalen om revidert legges fram, er SV plutselig strålende fornøyd med en vag formulering om havvind og elektrifisering som det viser seg at SV og regjeringspartiene er uenige om bare noen minutter etter pressekonferansen. Ifølge avtalen skal de nå videreføre en dialog med olje- og gassbransjen. Det er bra. Bransjen skal bidra mer til finansiering av havvind ved at CO2-avgiften skal økes og gå inn i oljefondet. Men det er allerede vedtatt at CO2-avgiften skal økes. Det går allerede inn i oljefondet. Da er spørsmålet til representanten: Hva er det som er nytt? [10:22:43]: Det som er nytt, er jo at vi er enige om tre utrolig viktige ting som ikke ville ha skjedd uten denne enigheten. For det første slår vi fast at det skal bygges flytende havvind som gir opp mot 10 TWh de neste årene, og det skal gjøres raskt. Det er avgjørende hvis vi skal ha en sjanse til å nå 2030-klimamålet. Vi er enige om hvor møllene skal bygges – Vestavind B og Vestavind F vi er enige om en tilsagnsfullmakt på 35 mrd. kr, som er det ambisiøse støtteprogrammet for å få realisert de møllene. Det vi ikke er enige om, som representanten helt korrekt peker på, er fordeling av regningen for de 35 milliardene, og hvordan vi skal sikre at oljeindustrien skal bidra mer. Vi slår fast at de skal bidra mer, men på hvilken måte? Det må vi komme tilbake til i alle de kommende sporene vi har å følge her, både i energipartnerskapet regjeringen har satt ned, og i kommende budsjettforhandlinger.

Næringen var jo selv ute i går og sa at hvis det ikke kommer avklaringer – for avklaringene kom ikke i dette forliket – vil man ikke ha mulighet til å nå klimamålene for sokkelen. Alternativet vil være at vi får tilgang på kraft fra land i en allerede svært presset kraftsituasjon. Det gir heller ikke havvindindustrien den avklaringen de trenger. De trenger konkrete utlysninger og tildelinger, ikke vage planer om at det kommer et veldig stort støttebeløp som er tatt litt ut av løse luften. Spørsmålet mitt er når vi kan forvente at SV og regjeringspartiene faktisk setter seg ned og avklarer de rammevilkårene som havvindindustrien og olje- og gassnæringen trenger.

har jo ikke vært veldig konkrete eller forpliktende. Det er klart at det har vært snakket stort om det fra flere partier, men det har også vært motstand fra en del partier på både rød-grønn og borgerlig side. Det er jo først nå det har blitt konkretisert.

på kort og mellomlang sikt. Jeg tror også vi skal være litt varsomme med bare å lytte til at oljeindustrien nå skal stille noen krav. Oljeindustrien må nå klimamålene for 2030. Det er flere stortingsvedtak om det, og de må regne med å måtte være med på å finansiere det. Det forventer jeg også at regjeringen stiller tydelige krav om i den videre dialogen er jo nettopp de kravene og de rammevilkårene som regjeringen ikke har kommet til Stortinget med, og som SV heller ikke har lyktes med å komme til enighet om. Det er nettopp det som gjør at det nå er usikkerhet og uforutsigbarhet for olje- og gassnæringen og de investeringsbeslutningene de må ta det neste halvåret. elektrifisere de neste, marginalt lønnsomme feltene, eller skal de droppe det? Da ryker eventuelt klimamålet for sokkelen. Det er den mangelen på avklaring som nå kom i dette forliket. Jeg er helt enig i at vi skal ha en satsing på flytende havvind, og at det også kommer til å kreve støttebeløp, men for å være helt ærlig: Det SV er kommet fram til nå, nå, er ikke en nyhet – det er ikke noen konkret tildeling av nytt areal, det er ikke noen konkret beskrivelse av hvordan støtteprogrammet blir. Snarere tvert imot: Det skaper enda større usikkerhet og enda mer uklare planer.

Det skjer først, så søker utbyggerne, og så kommer tildelingen av penger når det har vært konkurranse mellom de ulike utbyggerne, innenfor de områdene som vi nå har slått fast at skal bygges ut. [10:27:39]: Vi registrerer at SV heldigvis har fått med seg at både politiet, domstolene og påtalemyndighetene er underfinansiert, og at de har behov for mer midler. Det er bra at SV har bidratt positivt der og også sikrer en langtidsfinansiering for politiet. Likevel hjelper det ikke med mer penger til disse viktige aktørene om innholdet i politikken fortsatt er at man bare skal koseprate med kynisk brutale ungdomskriminelle, og at de ikke får en skikkelig straff så de forstår at de må slutte med aktiviteten sin. Er SV enig i at om man gjør noe negativt, må det få en negativ konsekvens, og at livsfarlige og voldelige ungdomskriminelle må fjernes fra gata og sperres inne i f.eks. ungdomsenheter som man har på Eidsvoll og i Bergen, slik at det blir trygt å være ute for andre, lovlydige borgere? [10:28:30]: SV er ikke for at harde og tunge kriminelle skal slippe straff eller gå fritt rundt på gata – det kan jeg avkrefte at SV er for. Vi er for at at kriminelle skal få sin straff, at det skal etterforskes, og at man skal få påtale, slik at man kan frifinnes eller dømmes. Derfor har vi valgt nettopp å styrke påtalemyndigheten i politiet i vårt budsjettgjennomslag. Som representant for Oslo – og som en som bor i Groruddalen, der man jo har utfordringer med ungdomskriminalitet og gjengkriminelle – vet jeg at de lokalsamfunnene som disse er en del av, er avhengige av

Hvis storsamfunnet bare slipper opp og først kommer inn og forsøker å redde og fikse situasjonen når de ungdommene er blitt 17 år, er det for sent. Vi må mye tidligere inn, og også det prioriteres. Det er godt å høre at også SV forstår at disse ungdomskriminelle, som tross alt er livsfarlige, ikke skal gå fritt rundt på gata. Jeg er også helt enig med SV i at forebygging er viktig, men hvis det brenner på låven, hjelper det ikke mye å montere brannvarsler i huset, da må man slokke brannen på låven. Det er det som er prekært i Norge nå, spesielt i Oslo, som representanten Kaski selv nevner. På Eidsvoll ble det åpnet to nye plasser nå tidligere i vår. Det er positivt, men totalt sett er det bare ti plasser for hele landet. Det er lite. At SV har styrket påtalemyndigheten, er bra, men da håper jeg også at det er en intensjon at rettsapparatet ikke bare skal koseprate, men at de selvfølgelig skal dømme, og da trenger vi flere plasser. Vil SV da i neste budsjettrunde ta høyde for at det kanskje

gata og gjennom tidlig forebygging, der man jobber godt med den ungdommen det er snakk om, men også med hele familien og laget rundt den ungdommen – og med de ungene som det dessverre i for mange tilfeller er snakk om.

Da regjer- ingen la fram sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for en måned siden, var det vanskelig å få øye på nye tiltak for å øke inntektene eller kutte i regningsbunken til folk flest. Rødt er vi utålmodige, og klokken tikker hver måned og hver dag for de mange norske familiene der ute som sliter med å få endene til å møtes. Både statsministeren og finansministeren har gjentatte ganger den siste tiden tiden proklamert at det går mot lysere tider. Det er riktig og bra at prisveksten ser ut til å være på vei ned, sånn at det kan ende med reallønnsvekst for mange i år, men renten er fortsatt høy og vil bli værende høy lenge. Arbeidsløsheten har økt, særlig i byggenæringen, og ligger an til å øke ytterligere neste år. Privatøkonomien til mange familier der ute ligger fortsatt med brukket rygg etter mange år med både pandemi og priskrise. priskrise. Vi trenger politisk handlekraft for å omfordele mer og bidra til å styrke den økonomiske tryggheten til folk, ikke bare fagre spådommer. Derfor er jeg selvsagt glad for at budsjettforliket inneholder en solid økning i barnetrygden for de eldste ungene, og at alle unger framover skal få den samme satsen. er det verdt å minne om at ikke alle som sliter økonomisk, har unger, og at stadig flere er avhengige av å søke om sosialhjelp for å ha råd til helt grunnleggende ting, som mat på bordet. For kort tid siden kom SIFO med en rapport som slo tydelig fast at dagens sosialhjelpssatser er så lave at det ikke er mulig for dem som mottar hjelp, å «opprettholde et forsvarlig livsopphold», eller mer folkelig sagt: Nivået er så lavt at det ikke går an å leve av det. Bak denne formuleringen ligger en kraftig påminnelse om at vi som politikere over lang tid har sviktet dem som sliter aller mest med å få endene til møtes. Samtidig ser vi at matkøene fortsetter å være rekordlange, og at antallet som trenger sosialhjelp, har skutt i været, med titusenvis flere mottakere i fjor enn året før. Denne uken viste Aftenposten at flere bydeler i Oslo allerede har brukt

I Aftenposten-saken ble også sosialhjelpsmottakeren Sara intervjuet, og hun sa: «Nå kjøper vi ingenting. Aldri ferie, ikke klær, mat er også begrenset. Fisk er dyrt. Vi har ikke råd til kjøtt mer enn to ganger i måneden.» I et land der formuene til de aller rikeste vokser i rekordfart og forskjellene øker, har vi råd til å gjøre mer for dem som har minst. Det viktigste forslaget i Rødts Rødts helhetlige forslag til revidert nasjonalbudsjett er nemlig å øke sosialhjelpsstønaden. Vi foreslår at man burde øke sosialhjelpen i tråd med de tydelige anbefalingene fra SIFO, alle i det norske samfunnet burde ha et minimum som gjør dem i stand til å spise god og sunn mat og ha mulighet til å erstatte klær som blir ødelagt. I forliket finner man også penger til økte rabatter på tog for barn og studenter. Det er noe Rødt lenge har argumentert for, og som vi er glade for at man finner rom til. at man også burde ha funnet penger til flere tiltak for å sikre en best mulig sommer for unger. Vi har hørt – i år igjen – at frivillige organisasjoner som Røde Kors og Blå Kors ikke er i nærheten av å kunne dekke behovet for sommertilbud for familier med dårlig råd, som er der ute. Blå Kors oppgir at de i år har fått 3 000 søknader, 1 000 flere enn i fjor. Likevel har de bare kapasitet til å tilby én av tre som søker, å være med på det som jeg tror er et ganske hyggelig sommertilbud, som Blå Kors arrangerer. arrangerer. Det er alvorlig når forskjellene i Norge har blitt så store som de er, og når det er fare for at en hel generasjon med unger vokser opp med forskjeller som gjør at det rett og slett er slett er veldig stor forskjell på hvordan man lever livet sitt. Det er klart at det er fortvilende å være foreldre til unger og ikke ha råd til å reise på ferie eller gjøre ting som som andre familier tar for gitt. Dette er Forskjells-Norge i et nøtteskall, og her mener jeg man kunne og burde gjort mer, selv om forliket på mange måter også retter opp i noen av de mest alvorlige svakhetene. Norge er et rikt land, men vi har fortsatt en lang vei å gå for å sikre at rikdommen når ut til folk flest. Med det tar jeg opp Rødts forslag i saken.

og slik også no. Vi ser at budsjettimpulsen aukar og er over det Noregs Bank la til grunn. Vi ser at den underliggjande utgiftsveksten aukar ganske kraftig. Dette var noko finansministeren la stor vekt på i budsjettet i haust – at den underliggjande utgiftsveksten ikkje auka noko særleg. No er han oppe i 2,5 pst. Dette er med på å drive opp nettopp det som var kritikken frå OECD-rapporten frå i går – at det offentlege forbruket i Noreg aukar og har auka ganske raskt dei siste åra.

barn når den samla kostnaden er så stor, og det er fordi alle skal få akkurat det same, heilt uavhengig av behov. Då vert det slik. Her bør ein lytte til dei anbefalingane som har kome frå ekspertgruppa om barn i fattige familiar. I Venstres alternative budsjett og våre forslag, som eg her vil ta opp, legg vi opp til å bruke ca. 9,5 mrd. kr mindre i Det vil seie at vi ikkje aukar oljepengebruken ut frå ordinært budsjett og heller har valt å få plass til ein god del av satsingane gjennom omprioriteringar. Det gjeld for det første nokre av satsingane også regjeringa har føreslått – til politi, til forsvar og sjølvsagt til Ukraina – og nokre ytterlegare endringar. Det er ting vi ser behov for å gjere endringar på no, midtvegs i året. For eksempel synest eg representanten Sneve Martinussen heldt eit godt innlegg når det gjeld situasjonen med barnefattigdom i Noreg. Det er ein av grunnane til at vi

Vi føreslår å auke bistanden, slik at vi kjem oss opp på 1 pst. Det gjorde vi også i vårt opphavlege budsjett. Vi meiner det er viktig å halde fast ved det, også i ei tid der vi skal gjere mykje for Ukraina.

Til sist vil eg nemne den styrkinga av klima- og miljøprofilen som vi her legg opp til. Det gjeld både gunstigare elbilar, styrking av kollektivtrafikken – der ein no ser at det ligg an til kutt i mange fylkeskommunar – og meir pengar til Enova.

Så til mitt spørsmål og min kommentar: Partiet Venstre er veldig opptatt av å snakke om ansvarlighet og mangel på det i dette reviderte budsjettet. De hevder det er ansvarlig å satse på politi og forsvar uten å øke penge måten partiet Venstre løser det på, er ved å ha kraftige kutt i sykelønnen midt i året, uten prosess med partene, og ved å skrote avtalen mellom industrien og staten om CO2-kompensasjon, midt i året og uten prosess. Slik kan listen fortsette. ABE-reformen er et annet eksempel. Er dette en illustrasjon på hvordan Venstre planlegger å styre landet hvis det eventuelt skulle blitt et nytt flertall neste høst? det første vil eg ta til meg rosen for det å følgje opp eigne Dokument 8-forslag. Det forsøkjer vi faktisk å gjere – også å vere litt gjerrige med kva vi er med på, for dette bør jo henge saman. Så takk for det. Til kritikken: Vel, det er jo regjeringa som har føreslått å auke CO2-kompensasjonen til industrien midt i året, bl.a. etter ein avtale med SV. Vi føreslår å halde fast på det nivået som ein har vore på tidlegare. Vi trur det er nødvendig, og når

Takk for svaret. Jeg fortsetter på helsefeltet, for et av de andre store kuttene i Venstres reviderte opplegg er til helseforetakene – godt over 1 mrd. kr. Ventetidene i spesialisthelsetjenesten har økt siden 2017, de økte jevnt mens Venstre var i regjering, gjennom pandemi og prisvekst i etterkant. Dette har det nye stortingsflertallet og dagens regjering møtt systematisk. Vi har styrket sykehusøkonomien ryddet opp i fastlegekrisen, og nå sist har vi lansert ventetidsløftet, med samarbeid i sektoren, fulgt av økte bevilgninger. Dette er et krafttak jeg opplever at det er bred støtte til i Stortinget. Ventetidene har vokst for mye; de må Spørsmålet mitt til Venstre, som kutter kraftig i bevilgningene til helseforetakene, er om ikke Venstre synes at ventetidene har økt nok.

prøver å gjere det i ordinære budsjett. Nokre ting er akutte behov som oppstår midtvegs i året – det er greitt nok – men ein må kunne diskutere kvifor regjeringa ikkje planla for dette i det opphavlege budsjettet sitt, og når dei no gjer det, kvifor dei ikkje omprioriterer, men berre går til oljefondet.

Nylig satte NRK søkelyset på det de mente var et kritisk lavt kontrollnivå i skatteetaten. I den forbindelse uttalte finanspolitisk talsperson i Venstre, Sveinung Rotevatn, til NRK at han slett ikke var klar over skatteetatens krevende budsjettsituasjon, til tross for at det i forrige regjerings siste statsbudsjett ble tydelig opplyst om at skatteetaten måtte redusere bemanningen med 600 medarbeidere under Solbergregjeringens styringstid, bl.a. som følge av regjeringens ABE-kutt. På dette tidspunktet var Rotevatn selv statsråd. Til tross for at dagens regjering har plusset på skatteetatens budsjetter betraktelig, skriver Finansdepartementet også i statsbudsjettet for 2024 at skatteetaten må gjøre krevende prioriteringer i 2024. Da lurer jeg på: Hvis Rotevatn, som han sa til NRK, ønsker å prioritere at kontrollvirksomheten skal økes i skatteetaten, hvorfor velger da Venstre å kutte i etatens budsjett? Vi føreslår ikkje å kutte, men vi føreslår å vidareføre den løyvinga som er i budsjettet. Det er litt det same resonnementet eg hadde i replikkvekslinga med representanten Knutsen:

(Sp) [10:48:58]: Jeg er veldig enig med representanten Rotevatn i at det er krevende å kutte midt i året, for da skal man faktisk klare å ta den inndekningen i inneværende år. Det jeg leste i Venstres budsjettforslag, er at de tar et ABE-kutt på en halv prosent fra 1. juli, og da holder de bare kriminalomsorgen og helseforetakene utenfor. Det betyr at skatteetaten sannsynligvis vil få et noe høyere kutt enn en halv prosent resten av året. For en etat som stort sett bare har ansatte det være ganske krevende å få spart inn mye. Man må kvitte seg med ganske mange saksbehandlere og kontrollører for at man skal kunne spare inn så mye, kanskje på to måneders lønnseffekt.

[10:51:09]: Det er for så vidt befriende ærlig fra et høyresideparti at man er ærlig på at man vil at staten skal være mindre, at de offentlige utgiftene skal være mindre, og at man skal kutte i ulike velferdsordninger og sykelønnen. Det jeg synes er underlig, er den tydelige sammenhengen representanten Rotevatn trekker opp mellom denne politikken, at han mener at det er ansvarlig politikk, som også vil kunne påvirke renten. Mitt spørsmål er: Med den politikken som Venstre her tar til orde for, med 9 mrd. kr mindre i oljepengebruk i revidert budsjett, ville det ha bidratt til at renten kunne settes raskere ned fra Norges Banks side, etter representanten Rotevatn sitt syn? Det er sånn det høres ut når Rotevatn kritiserer regjeringen og flertallet her – at den finanspolitikken som flertallet fører, vil bidra til økte renter. Sveinung

Vil det at ein legg opp til 9,5 mrd. kr mindre i oljepengebruk, i seg sjølv gjere at det skjer? Det kan eg ikkje vite – dette heng saman med mange andre ting – men eg legg merke til at dei to sektorane som har hatt vekst i norsk økonomi dei siste åra, er olje og gass

og å ha et for høyt aktivitetsnivå i norsk økonomi, som bidrar til at renten må settes opp. Skal man ta representantens resonnement på alvor, mener representanten at det er den offentlige pengebruken de siste årene som har bidratt til rentehevingene, men det er jo ikke riktig. Det har ikke vært den sentrale begrunnelsen fra Norges Bank. Konklusjonen på det ville i så fall måtte være at hvis vi skal bruke finanspolitikken aktivt til å få ned renten, må vi stramme voldsomt inn. Da må vi føre en finanspolitikk som innebærer voldsomme kutt, som kanskje ikke vil bidra til økonomisk vekst, men til resesjon. Vil det være et mål for representanten og Venstre at man skal bruke så lite penger og stramme så hardt inn at man på den måten kan sette ned renten for å få vekst i økonomien at det er eit mål for dei fleste av oss her – eg håpar også for SV – at vi kan få eit litt lågare rentenivå enn det vi no har. No har vi eit ganske særnorsk høgt rentenivå samanlikna med nabolanda våre, som ligg 0,75 pst. under oss. Det betyr mange tusen kroner i månaden for ein familie med huslån, viss det hadde skjedd i Noreg.

Igjen kan ein diskutere nøyaktig kor grensene for dette går, men at pengebruken er høg, er det ingen tvil om, at budsjettet er ekspansivt, er det ingen tvil om, og at finanspolitikken og pengepolitikken bør henge saman, bør det i alle fall ikkje vere nokon tvil om. [10:55:12]: Det som er underlig med svaret som representanten Rotevatn gir, er at det er avslørende med tanke på at man er bekymret for at pengebruken bidrar til at det er et ekspansivt budsjett, og dermed bidrar til renteøkningen, men man er ikke villig til å ta konsekvensen det vil måtte ha for finanspolitikken i motsatt retning. hvis man skal ha renten raskere ned, må man kutte så kraftig i de offentlige utgiftene at man i praksis fører økonomien inn i en resesjon, og at man må få rentekutt for å stimulere økonomien, for det er konsekvensen. Det er vel ikke slik at de ni milliardene som Venstre i dette reviderte budsjettet, vil gi den effekten, og da er det noe underlig ved å ha en så voldsom kritikk av regjeringen og stortingsflertallets økonomiske politikk og å hevde at den bidrar til

kor raskt det aukar. Alle nabolanda våre har klart å avgrense denne utgiftsveksten. Noreg har no det høgaste skattenivået i Norden, og på toppen kjem eit oljepengeuttak som stadig aukar. Det kan hende at SV er veldig komfortable med den kursen, men Venstre er ikkje det. Vi meiner også at ein i tillegg til å halde noko igjen, og i alle fall vente til ordinært budsjett med å gjere store, nye endringar, må klare å endre nokre ordningar som bidreg aktivt til negative konsekvensar for Noreg og enkeltmenneske, f.eks. sjukelønsordninga, som driv folk ut i varig utanforskap.

[10:57:35]: Klima- målene rykker stadig nærmere. Vi har rett og slett dårlig tid. Vi har dårlig tid på å stoppe oppvarmingen, som vi nå ser og føler mange steder i verden. Allerede ser vi at Europa har hatt en rekordtidlig hetebølge, med mange døde i Hellas. Italia venter på I India har over 100 mennesker dødd på grunn av en ekstrem hete, i SaudiArabia har over 1 000 mennesker dødd, og vi har akkurat så vidt startet på sommeren. Vi har rett og slett veldig dårlig tid, både til å kutte klimagassutslipp og til å tilpasse oss klimaendringene som allerede er her, både her hjemme

og hvor vår menneskelighet kommer til å utfordres framover. Derfor mener Miljøpartiet De Grønne at vi nå må klare å løse de kortsiktige krisene på en måte som også løser de langsiktige. Vi mener at vi må ha mer internasjonal solidaritet, vi mener at vi er nødt til å omfordele mer både her hjemme og mellom Norge og andre land, fordi det er det vår tid krever av oss. Regjeringens svar på klima- og naturkrisen var å kutte bevilgningene til karbonfangst og lagring og øke natursatsingen med 5 mill. kr til en laksetrapp. Det er noe med virkelighetsforståelsen virkelighetsforståelsen som synes å ha forsvunnet for denne regjeringen. Jeg hadde derfor trodd at SV ville legge bredsiden til for å sikre raske og effektive utslippskutt og gode tiltak for å bevare naturen, og jeg er virkelig takknemlig for at SV fikk igjennom et framtidig forbud mot uttak av torv, men er det nok? Jeg er redd for at svaret er nei. Det som har vært solgt inn som den store klimaseieren, er at man en gang i framtiden skal gi 35 mrd. kr til utbygging av havvind. Og hva skal havvinden brukes til? Jo, elektrifisering av petroleumsinstallasjoner. Hva mer kan vel oljenæringen ønske seg 2024 SV som gir næringen en enorm pengesekk for å gå over til ren energi? Hvilken annen næring kan se for seg en lignende pakke? Denne budsjettenigheten fortjener verken en stusslig hånd fra representanten Kirsti Bergstø eller meg selv, for dette tiltaket bringer oss ikke nærmere klimamålene for 2030. Andre store tiltak for å kutte klimagassutslippene finner jeg ikke. De konkrete og rettferdige tiltakene som kan kutte utslippene fra og med nå, lar vente på seg, og det å grønnvaske oljenæringen ved å bla opp for deres havvindelektrifisering er et blindspor. kommer derfor til å stemme imot forslaget om å bevilge 35 mrd. kr i subsidier til utbygging av havvind for å elektrifisere oljeplattformene. I stedet fremmer jeg et forslag om utlysning av Vestavind B og Vestavind F, samtidig med et forslag om en etablering av en finansieringsordning

ikke gratis penger. Slik kan staten bidra til risikable investeringsprosjekter, samtidig som vi vil få penger igjen dersom investeringene lykkes. Skal vi greie å omstille oss bort fra fossil energi, kommer det til å kreve store ressurser. Det er utenkelig at det vil skje uten bidrag fra staten, men vi kan ikke lenger vente oss at staten bare skal bla opp og dele ut penger. Vi må få noe igjen også. Bare sånn kan vi sikre oppslutning og nok ressurser til den grønne omstillingen. Et fond for investeringer i grønne næringer, etter modell fra SDØE, er etter vår oppfatning et svar på mye av dette. Jeg er også bekymret for de enorme kuttene regjeringen har gjort i støtten til de aller svakeste i verden. De har kuttet i demokratifremmende tiltak, i tiltak for å øke matsikkerhet, helse og utdanning og i støtte til internt fordrevne, både i Somalia og i Sør-Sudan. Dette er bare noen eksempler på hvor regjeringen har kuttet 1 mrd. kr. Formålet er godt nok, nemlig økt støtte til Ukraina og Gaza, men det er noe veldig smålig i å kutte støtten til dem som har aller, aller minst i verden. Norge har tjent 2 000 mrd. kr på krigen i Ukraina, og for å finansiere én ekstra milliard til Ukraina, kutter vi altså støtten til de aller svakeste i verden. Etter min oppfatning burde disse kostnadene ha blitt finansiert gjennom økt uttak fra SPU,

Det skal vi gle- de oss over – at vi har mange flinke folk og mange dyktige norske bedrifter – og det er alltid interessant å se litt på historiske tall. Likevel er situasjonen nå på en del områder at det har vært betydelige endringer i negativ retning, fra et høyt nivå i 2021 – selvfølgelig også preget av pandemi og alt det vi har vært igjennom. Det har altså skjedd noe etter at regjeringen la frem statsbudsjettet sitt for 2023, med bl.a. massive skatteøkninger. Det som skjedde i selve prosessen, har bidratt til kan tallene tyde på – en politisk risikovurdering ved å investere i Norge. Spørsmålet mitt er: Ser finansministeren at den utviklingen som var etter pandemien i 2022, og til dels inn i 2023, har endret seg litt i løpet av 2023 og nå, første halvår i 2024, både på investeringsnivå, på jobbvekst og på de andre parameterne som vi bedømmer økonomien ut fra? Statsråd

bygg og anlegg er en av de bransjene. Heldigvis begynner en nå å se at det er tilløp til mer aktivitet der, og det gleder oss. Vi er opptatt av å sørge for at også den bransjen kommer raskest mulig [11:33:26]: Nå viser jo sta- tistikken fra SSB at utlendingers investeringer i Norge har gått ned syv kvartaler på rad, så det er ikke bare noe som har skjedd som et enkelttilfelle. Det er åpenbart at det er det er noe som har utviklet seg over lang tid. Ja, vi har nå en situasjon med høye investeringer, men det skyldes i veldig stor grad leverandørindustrien og det som skjedde etter oljeskattepakken, som utløste veldig høy aktivitet. Det skal vi være veldig glad for. Jobbveksten er også nå nede på et historisk lavt nivå. til tross for at nær sagt ni av ti nye arbeidsplasser kommer i det offentlige. Det er nesten ingen jobbskaping i privat sektor, og vi ser også at dannelsen av nye selskap, nye foretak, er på et historisk lavt nivå.

bedriftene har investert, og også hvor mange de har ansatt. Det har variert litt over år hvor mange som er i det offentlige, og hvor mange som er i privat sektor, men ser vi perioden over ett, er det privat sektor som har vært den store Det er enkeltnæringer som har større utfordringer enn andre. Derfor fjernet vi f.eks. grunnavgiften på diesel helt, for vi så at anleggsbransjen hadde spesielle utfordringer. Vi har også delt opp noen samferdselsprosjekter i mindre prosjekter for å holde hjulene og aktiviteten i gang for mange av de små

men noe måtte de påpeke. Det er greit bare å ha med seg det. Jeg tenker at det også er greit å ha med seg at da de så på verdiska ping per arbeidstime, ble vi slått av ett land i OECD, og det var Luxembourg. Bare svart var altså ikke den rapporten, men de hadde en del ting de var kritiske til. Blant annet kritiserte de samferdselspolitikken og at vi hadde investeringer som ikke bare var kosteffektive, men at vi ønsket å ha samferdselsinvesteringer i hele landet – men det mener vi er en politisk prioritering. Når det gjelder skatt, roste de det vi har gjort med at vi har kuttet skatten for folk med lavere og middels inntekter, men at OECD har et litt annet syn

Eit anna skattespørsmål som regjeringa har fått kritikk for i det siste, og som eg vil stille spørsmål om, er eigentleg det som finansministeren nemnde rett før den førre replikkvekslinga, og som han har skrytt av. Det handlar om at han har fjerna grunnavgifta på mineralolje og diesel. Riksrevisjonen såg på norsk klimapolitikk no nyleg, og dei sa at eitt av problema med norsk klimapolitikk er at regjeringa undergrev sine eigne verkemiddel. På den eine sida aukar dei CO2-avgifta, men så gjer ein sånne grep som det med å fjerne heile grunnavgifta på mineralolje, noko som gjer at CO2-avgifta ikkje får verke.

vurdering som det politiske flertallet har gjort: at vi ønsker en sterk strømstøtte. Jeg ser også at Venstre kutter i sitt reviderte budsjett nå.

har skapt masse støy og uro og vil svekke klimapolitikken over tid. At vi i Norge tar mer hensyn til hvordan den slår ut, tror jeg gjør at vi også får større støtte til den klimaomleggingen som vi trenger.

dette har eit politisk fleirtal bestemt, dette er politikk. Ja, det er politikk, men eg tenkjer at finansministeren av og til burde forsøkje å grunngje politikken, imøtegå kritikken, forklare kvifor det er

kostnadene på drivstoff gikk så voldsomt opp på grunn av krigens konsekvenser, og vi mente at det rammet en veldig viktig bransje for Norge. Vi gjorde da en politisk vurdering av det. Selvfølgelig hadde sikkert klimagassutslippene der og da gått ned hvis vi bare hadde tenkt

Venstre ønsker en annen sykelønnsordning, og jeg ser at de skal spare ca. 1,5 mrd. kr i sitt alternative budsjett nå, noe jeg synes er helt useriøst å legge inn midt i året. Vi mener nettopp at det at vi har en trygg sykelønnsordning for alle,

trygghet for at du skal få helsehjelp når du trenger det, når det nå gis 2 mrd. kr til å øke behandlingskapasiteten i sykehusene våre. Det er også trygghet når flere har fått fastlege under denne regjeringen. Og det handler om trygghet når bevilgningene til politiet styrkes, bl.a. for å bekjempe gjengkriminaliteten. I utrygge tider internasjonalt er det viktig at vi gjør det vi kan gjøre for at folk skal oppleve trygghet nasjonalt. Denne uken ble regjeringen enig med SV om revidert nasjonalbudsjett. Det er godt nytt for barnefamiliene, men nedslående nyheter for Karius og Baktus. Fra 1. september økes barnetrygden for barn over seks år, med over 3 000 kr i året per barn. Det blir stort sett ikke billigere å ha unger selv om de har passert seks år, og derfor mener Arbeiderpartiet at da bør også barnetrygden være like høy som for dem under seks år. Sammen med lavere makspris i barnehagene, på 2 000 kr i måneden, og gratis SFO-tid fra 1. klasse til 3. klasse fra høsten av er økt barnetrygd noe som betyr mye for bankkontoen til barnefamiliene. Like godt nytt er altså ikke budsjettet for Karius og Baktus. Når skal også 25-åringene og 26-åringene få 75 pst. rabatt på tannbehandlingen, slik vi allerede har innført for unge voksne opp til 24 år. For studenter, lærlinger og andre i etableringsfasen betyr det penger spart i lommeboka og forhåpentligvis en god start for tenner som helst skal vare livet ut. Nettavisen anslår at rundt 140 000 unge voksne vil få glede av disse nye, reduserte takstene. Når vi i tillegg sørger for å bygge flere studentboliger, øker lånerammen med 3 mrd. kr i Husbanken og innfører 50 pst. rabatt på tog for barn og studenter, er det ikke rart at studentenes organisasjon sender ut en pressemelding med en overskrift om at de jubler over budsjettenigheten. Vi har hatt noen krevende år økonomisk for mange. Heldigvis ser det nå lysere ut, med en prisvekst som er på vei ned, og en rentetopp som ser ut til å være nådd, og alt peker igjen mot at folk endelig får reallønnsvekst etter årets lønnsoppgjør.

Samarbeidet med SV om budsjettene støtter opp om og styrker regjeringens politikk for omfordeling. Det har vi også klart denne gangen. Vi klarer aldri å gjøre alt for alle, men det er alltid mulig å gjøre litt mer for dem som trenger det mest. Det viser også enigheten rundt dette reviderte budsjettet.

[11:45:27]: Med Støre- regjeringen har sykehusene hatt stram økonomi og stor usikkerhet rundt sine rammebetingelser. Regjeringen har gjort det mindre lønnsomt for sykehusene å behandle flere pasienter, og samarbeidet med private er svekket. Konsekvensene er at 250 000 mennesker venter på helt nødvendig helsehjelp. De siste ventetidstallene kom i dag, og fasiten med Støre-regjeringen er to uker økt ventetid for pasientene. Det siste året har ventetiden økt med ytterligere fire dager for dem som venter på somatisk helsehjelp, og voksne som trenger psykisk helsehjelp, venter ytterligere fem dager mer enn på samme tid i fjor. Pilene peker feil vei. At At regjeringen reparerer sin svake sykehusøkonomi gjennom revidert budsjett, begynner vi å bli vant til – også i år, med 2 mrd. kr, hvorav 400 mill. kr til et ettårig tiltak for å redusere de stadig økende ventetidene. Det er likevel kritikkverdig at en regjering ikke styrer spesialisthelsetjenesten stødigere og mer stabilt. Sykehus gikk med underskudd i fjor, og de styrer mot underskudd i år. I tre år har Høyre både foreslått mer penger til de offentlige sykehusene og mer kjøp fra private for å sikre mennesker rask helsehjelp, vi har også vært helt tydelige på andre, viktige grep som vi vet fungerer. Sykehusene må belønnes mer for å behandle flere pasienter. Arbeidet med fleksible arbeids- og turnusordninger må intensiveres, og ny teknologi og gode digitale løsninger må på plass i hele helsetjenesten. Et forutsigbart offentlig-privat samarbeid innen helse er viktig – og da ikke det Støre-regjeringen holder på med, hvor de kaster de private under bussen når det er press fra Rødt, SV og LO, men ønsker at de skal være redningsplanken når det er krise. Høyre vil sikre raskere helsehjelp til pasientene og bevilger derfor 250 mill. kr mer enn regjeringen i revidert budsjett og øremerker dette til kjøp av ledig privat kapasitet. kapasitet. Høyre øker også bevilgningen til helsefrivilligheten med 28 mill. kr, for vi vet at frivillige lag og organisasjoner gjør en enorm innsats for pasienter og pårørende i hele Norge, og de trenger stabile og forutsigbare rammer. Med Støre-regjeringen har de opplevd kutt og nedlegging av tilbud. Vi trenger mer frivillighet, ikke mindre frivillighet i Norge. Vi viderefører også finansieringen av tverrfaglige fastlegekontorer gjennom ordningen primærhelseteam. Det er helt meningsløst at godt fungerende fastlegekontorer som jobber tverrfaglig med pasienter med store og sammensatte sykdomsutfordringer, skal måtte slutte med det fordi regjeringen trenger mer tid til å lage sin egen plan for tverrfaglige fastlegekontorer. Å legge ned primærhelseteamene vil ramme de svakeste innbyggerne og pasientene i kommunene våre. Foss (H) [11:48:43]: Støre-regjeringens poli- tikk på justisfeltet preges av reverseringer og gjenåpning av polititjenestesteder og domstoler politiet og domstolene ikke vil ha. Regjeringen trosser faglige råd og bruker knappe ressurser på administrasjon og husleie – penger som heller burde gå til flere ansatte i både politi og domstol. Med Støre-regjeringen har antallet politifolk gått kraftig ned. Ved årsskiftet 2023/2024 var det nærmere 400 færre politifolk enn året før. Solberg-regjeringen prioriterte politiet. I løpet av åtte år styrket vi politibemanningen med 3 000 årsverk og nådde måltallet 2 politifolk per 1 000 innbyggere allerede i 2020. Nå er de aller fleste politidistrikter langt under denne målsettingen. 447 politifolk som var ferdige med utdannelsen sin i 2023, som står uten jobb i politiet. I disse dager kommer det ytterligere 400 nyutdannede ut til det som mest sannsynlig ikke er en jobb i politiet. Signaler tyder på at politiet er bekymret for hvor mye av de ekstra pengene som kommer i revidert nasjonalbudsjett som rent faktisk kommer til å gå til flere ansatte i politiet. Denne utviklingen står i grell kontrast til Arbeiderpartiet og Senterpartiets uttalelser i opposisjon. Politiet skulle styrkes; nå ser vi dessverre at politiet svekkes. Forebyggende enheter legges ned når de helt klart burde bygges opp. Når det gjelder domstoler, har vi ventet lenge på at regjeringen skulle konkludere med tanke på valgløftet sitt om å reversere domstolsreformen. Heldigvis ble det bare en minireversering, men den er allikevel ganske alvorlig. Det er en reversering som svekker fagmiljøene og hindrer den fleksibiliteten som reformen nettopp har skapt. Sorenskriveren i Hordaland sier ifølge TV2 at det blir vanskeligere å sikre rettssikkerhet og forsvarlig rettergang med den nye organiseringen. Det er alvorlig. Vi får altså en dyrere struktur og et dårligere tilbud til det rettssøkende publikum. Det er spesielt skuffende at SV går med på dette.

bekymringsfull. Høyre er opptatt av å bruke pengene der de trengs mest, og vi foreslår å bevilge 200 mill. kr til å starte opp Høyres plan mot ungdomskriminalitet, 22 mill. kr til å få i gang lokale kriminalitetsforebyggende tiltak 28 mill. kr til å få på plass hurtigspor for ungdom i Oslo tingrett. Og vi ønsker ikke å bruke penger på å åpne nye tingretter.

Regje- ringens mest grunnleggende oppgave er å sikre trygghet for folk som bor i Norge. Sjelden har vel det vært tydeligere og synligere enn i revidert nasjonalbudsjett for 2024. Budsjettet som får flertall i Stortinget i dag, bidrar til trygg styring i en urolig tid og dekker samtidig utgifter som er nødvendige, og som bidrar til trygghet for landet og befolkningen. Den nye sikkerhetspolitiske situasjonen gjør at Norge må prioritere trygghet hjemme og ute høyere enn tidligere. Innenfor ansvarlige rammer foreslår regjeringen å øke bevilgningene til forsvar, sikkerhet, politi og beredskap betydelig. Uroen i verden viser seg ikke bare gjennom krig, men også gjennom mer kriminalitet. Ifølge politiets trusselvurdering for 2024 har trusselen fra organisert kriminalitet i Europa aldri vært større, og trusselen fra svenske aktører er framtredende. Vi ser internasjonale nettverk som samarbeider tettere om smugling, hvitvasking, vold og pengeinnkreving. Ungdomskriminaliteten har økt. Vi har hatt flere drap, og det har vært åpen gjengvold. Sånn vil vi ikke ha det i Norge. Derfor setter vi nå av 1,6 mrd. kr til å styrke politiet, der en betydelig del går til arbeidet med å bekjempe kriminelle gjenger og nettverk. Politiet klarer ikke denne jobben alene. Tilgangen til narkotika, kniver, våpen og andre smuglervarer er fundamentet for mye av gjengkriminaliteten som foregår. Tolletaten og tollernes innsats er derfor avgjørende for å komme den organiserte kriminaliteten til livs. av februar fram en rapport om kriminelle nettverk i Norge. Av rapportens sju hovedutfordringer knyttet seks seg til smugling av narkotika. Det betyr at for å lykkes med å knuse gjengene, må vi stoppe mer narkotika på grensen. Tolletaten har aldri tidligere beslaglagt mer kokain enn de gjorde i 2023. Det er bl.a. gjort tre store beslag på til sammen 2,2 tonn kokain skjult i banankasser fra Sør-Amerika via havner i Europa.

68 mill. kr til økt bemanning og 50 mill. kr til innkjøp og modernisering av nødvendig kontrollutstyr. Gjennom dette reviderte budsjettet sikrer Senterpartiet, Arbeiderpartiet og SV flere politifolk og tollere på jobb. Det gir økt trygghet for folk i Norge. Alfred Jens

må nokon gå føre. Vi må kome i gang med alt vi kan kome i gang med, så tidleg som mogleg. Eg er stolt over å kome frå eit fylke som har teke på seg leiartrøya for det ansvaret. Vestland har sett ambisjonar om å kutte klimagassutslepp, ta ansvar og vere med og gjere jobben som kan og må gjerast om vi skal stoppe klimaendringane og omstille norsk økonomi frå olje til eit fornybart samfunn. Det handlar om det store prosjektet Grøn region Vestland, som er ei storstilt felles mobilisering mellom alle krefter i det offentlege, industri og anna for å kutte dei store punktutsleppa i Vestland, få til omstilling av lokalsamfunna, grøne hub-ar med energiforsyning osv.

Der har Vestland ønskt å gå framføre med å få byte ut gamle forureinande hurtigbåtar med nye utsleppsfrie hurtigbåtar. Ein har jobba systematisk med det i fleire år og lyst ut anbod som dei første i landet. Denne veka valde Vestland fylkesting å berre stoppe prosjektet og avlyse det på grunn av at denne regjeringa ikkje klarer å gje svar på korleis staten skal stille opp og vere med. Senterparti-ordføraren i Vestland er no så frustrert over sine eigne partikollegaer i regjering at det er full stopp for det viktigaste klimatiltaket i Vestland,

vil eg frå denne talarstolen utfordre finansministeren på at meiner han alvor med fine ord om klima, så må Vestland og andre fylke no få svar på kva spelereglar som gjeld for å stoppe klimagassutslepp og få ny, grøn klimateknologi kysten rundt.

debatt. Lyttet vi godt til hva Limi presterte å si, var det som om det skulle være et mål at Norge skal bli likere Sverige i økonomien. Det er veldig interessant, og det minte meg om en annen påstand fra den tidligere Fremskrittsparti-lederen Siv Jensen, som i sin tid mente at den norske modellen står i veien for det norske folk. Det ledet til den interessante debatten på Politisk kvarter, som ble en klassiker, mellom Siv Jensen og tidligere statsminister Jens Stoltenberg, der Stoltenberg måtte forklare at det aller viktigste i den norske modellen er hvordan vi har organisert arbeidslivet med felles lønnsdannelse, noe som gjør at alle blir løftet når det går godt i økonomien. Det er akkurat det som nå skjer, og som skiller Sverige og Norge.

representanten Tina Bru på om bare reallønnsvekst skulle være nok til å si at det er et vendepunkt i økonomien. Det er i hvert fall sånn at om folk har noe å kjøpe melk og brød for, det andre de trenger til sine familier, er det det aller viktigste. At inntektene stiger mer enn prisene, er altså ganske avgjørende for hverdagsøkonomien til det brede lag av nordmenn. av nordmenn. Vi skal være stolte over Norge og den norske modellen. Selv om Siv Jensen mener at den står i veien for det norske folk, er det faktisk den som nå kommer til å gi folk håp om bedre økonomiske utsikter. elementet i hvordan vi sørger for at vanlige folk, pensjonister og trygder blir justert opp, er basert på om den eksportrettede industrien går godt. Når vi da får en lønnsvekst i Norge som er solid, er det nettopp

Norge og partene nå opererer på, var feil, og han problematiserte det å skulle jage økte priser med økte lønninger – men det er jo ikke det vi gjør i Norge.

I forbindelse med re- vidert kom nyheten om at vi i Buskerud får en ny Ringerike og Hallingdal tingrett, som ingen har bedt om, og som er stikk i strid med faglige anbefalinger og mest sannsynlig også stikk i strid med hva stortingsflertallet ville ha sagt. vi imidlertid aldri vite, når man i stedet for å ta reversering av domstolsreformen til Stortinget heller oppretter tingretter i revidert nasjonalbudsjett. Det er jo kreativt, i det minste. Samtidig har vi fått et nytt politikontor i Sigdal, og hver tirsdag og torsdag må det kjøre en patrulje fra Hønefoss til Prestfoss for å bemanne en stasjon som hittil har hatt 29 besøkende. Av disse hadde 17 gått feil. De skulle ha pass og våpensøknad. Mens det brukes penger på tingrett og politikontor, vurderer Vestre Viken å legge ned den lokale DPS-en i Hole. Hvis det skjer, må folk fra hele Hallingdal og Ringerike reise til Asker, Bærum eller Kongsberg for å få psykiatrisk helsehjelp. Som Vestre Viken sier om begrunnelsen: Økonomi er aldri uvesentlig. Derfor styrket vi også bevilgningene til helse i vårt alternative statsbudsjett. Det er for så vidt bra at regjeringen nå, i revidert, øker bevilgningene noe, men det hadde gitt mer forutsigbarhet og en bedre sykehusøkonomi å gjøre det i starten av året. Hadde regjeringen stemt for Høyres alternative statsbudsjett, kan man faktisk si at det hadde vært mindre å reparere nå. Vi prioriterte penger til politi, til helse og til kjøp av private tjenester. Nå blir det dobbelt feil i min region, for der man skal ha desentralisert psykisk helsehjelp, skal det sentraliseres. I bytte får vi et politikontor ingen bruker, som må bemannes med politi fra byen, og en ny tingrett som ingen har bedt om.

da vi behandlet Nasjonal helseog samhandlingsplan i Stortinget for tre uker siden, foreslo vi en digital kvinnehelseportal. Da stemte regjeringspartiene og SV mot. Når det nå er på plass i revidert, er det bare å slå fast at det faktisk er helt greit å bli brukt som brekkstang av og til, hvis det gjør at regjeringen blir tvunget til å gjøre noe på kvinnehelse.

[12:04:11]: Akkurat nå er mangelen på kraft i ferd med å kortslutte klimaomstillingen i Norge. Regjeringen har knapt gitt konsesjon til 0,3 TWh mer kraft de siste årene – en promille av det Miljødirektoratet sier er nødvendig for å nå klimamålene. Rundt omkring i hele landet er det bedrifter som stamper i kø for å få tilgang til nett og kraft. Det tar over et år før mange kraftprosjekter får tildelt en saksbe Det blir ingen elektrifisering av tungtransporten, omstilling av industrien eller utslippskutt fra sokkelen uten mer kraft og mer nett eller uten en regjering som har en troverdig klima- og energiplan. For en halv time siden kom NVE med en rapport som kunne vise at det faktisk fortsatt vil være et kraftoverskudd i 2028, ikke fordi det produseres mer kraft, men fordi viktige industri- og klimaprosjekter som kan skape arbeidsplasser i hele Norge, blir utsatt eller avlyst. Man skulle tro at dette alvorlige bakteppet ville ført til litt handlekraft. I stedet kunne regjeringen nylig varsle at de utsetter begge klimaplanene som Stortinget har bestilt, og deretter velger regjeringen å ikke gjøre hjemmeleksen sin og dropper å legge fram forslag til hvordan olje- og gassbransjen kan erstatte den kraften de trenger til å elektrifisere de siste feltene med f.eks. flytende havvind, som Høyre har foreslått. De som trodde at SV skulle være redningen her i budsjettforliket og avklare rammevilkårene for elektrifisering av de siste feltene med havvind, har god grunn til å være skuffet. Knapt minutter etter pressekonferansen i vandrehallen kommer det fram at SV og regjeringspartiene er uenige om hva de er blitt enige om. Nivået på CO2-avgiften er ute i det blå, og senest i går kunne Offshore Norge erklære at dersom rammevilkårene ikke blir avklart snart, ryker klimamålene for sokkelen. Tildeling av areal til havvind i 2025 er viktig og bra, men det vil trolig ikke gi mer kraft før etter 2030. Budsjettforliket skaper derfor større usikkerhet og ikke mindre. Jeg vil likevel gi skryt til SV for én ting: Det er bra at vi endelig får flertall for forslaget om å fjerne konsesjonsplikten for solparker på opptil 10 MW. Det kan forhåpentligvis bidra til å redusere den veldig lange saksbehandlingskøen hos NVE, men jeg vil bare minne om at nesten alle de gjennomslagene SV fikk om solkraft i forrige RNB, fremdeles ikke er gjennomført. f.eks. fremdeles et gammeldags regelverk som hindrer lokal produksjon og deling av strøm i nabolag og næringsparker. Det viser seg nemlig at vedtak her ikke nødvendigvis fører til handling i regjering. Vi trenger mer kraft, mer nett og en troverdig klimaplan som gir næringslivet forutsigbarhet, og det prioriterer Høyre.

Støre-regjeringa har de siste par årene, med god hjelp fra SV, økt oljepengebruken med 90 mrd. kr og skattene med over 38 mrd. kr. Samtidig er det heller ikke gjennomført reformer som kan øke vekstkraften i norsk økonomi eller gjøre offentlig sektor mer effektiv. Det svekker grunnlaget for framtidig verdiskaping og velferd. I går la Norges Bank fram sin pengepolitiske rapport, der en oppjusterer rentebanen. Det betyr at folk og bedrifter må vente lenger før en kan se en nedgang i rentenivået. For en helt vanlig familie er dette en betydelig merutgift. Norges Bank peker på at en av årsakene til den oppjusterte rentebanen er økt offentlig etterspørsel. Økt offentlig etterspørsel er det samme som økte offentlige utgifter. Det er det regjeringen, sammen med SV, som må ta hovedansvaret for. I går kom også en ny rapport fra OECD, som peker i samme retning. Norge kritiseres for høye offentlige utgifter og et høyt skattenivå. OECD anbefaler at vi gjør noe med begge deler. Regjeringen og SV går til de grader i motsatt retning. Andelen offentlige utgifter øker, og nærings- og eierbeskatningen har økt kraftig de siste årene. I våre alternative budsjetter har vi vist at det er mulig å gå i en annen retning. Vi har redusert skattene for folk med lave og middels inntekter, økt barnetrygden, fjernet den ekstra arbeidsgiveravgiften og redusert eierbeskatningen. I vårt alternative budsjett for 2024 lå vi også 10 mrd. kr lavere enn regjeringen og SV i oljepengebruk. Det viser at det er mulig å prioritere annerledes. Revidert nasjonalbudsjett skal i utgangspunktet bestå av mindre justeringer i statsbudsjettet. I fjor ble det gjort store endringer fordi prisanslaget var feil. Finanspolitisk råd advarte allerede på høsten, da statsbudsjettet var til behandling, om at dette ville bli en problemstilling. Også i år øker utgiftene med over 25 mrd. kr i revidert budsjett. Revidert budsjett for både 2023 og 2024 bærer preg av å være et reparert statsbudsjett, ikke en ordinær revidering. Noen av de endringene som gjøres i revidert budsjett for 2024, burde vært håndtert i det ordinære statsbudsjettet. I Høyres alternative statsbudsjett satte vi av mer penger til å redusere helsekøene og styrke politiet og Forsvaret. Hadde regjeringspartiene stemt for vårt alternativ i høst, ville behovet for endringer i revidert budsjett vært mindre og oljepengebruken vært lavere. Regjeringen har også lagt seg til en uvane med å finansiere nye løpende utgifter med engangsinntekter. En midlertidig arbeidsgiveravgift og tilbakeføring av tapsavsetninger utgjør nærmere 30 mrd. kr. Det bidrar ikke til trygg styring og langsiktig bærekraft i statsfinansene. statsfinansene. Det er på tide at revidert budsjett blir nettopp det – en revidering, og ikke et reparert statsbudsjett. Jeg husker godt da vi sto i denne salen høsten 2022. Vi sto da overfor en usikkerhet som vi ikke hadde hatt i Europa på flere generasjoner. Det var brutt ut krig. Energikrisen hadde slått ut for fullt. Prisene steg raskt, ikke bare i Europa, men over store deler av verden.

Når jeg er i salen i dag, høres det ut som en del representanter, spesielt fra Fremskrittspartiet, tror at de dystre spådommene slo til, men det er jo det motsatte som har skjedd. Hva er fakta i norsk økonomi i dag? Jo, i Norge har vi rekordeksport. I Norge har vi rekordinvesteringer. I Norge har bedriftene rekordoverskudd. La oss ta det punkt for punkt. Industriens overskudd har vokst med 35 mrd. kr på bare to år. Til sammenligning økte driftsresultatet samlet i hele perioden fra 2014 til 2021 med bare 9 mrd. kr. I løpet av 2023 utgjorde norsk eksport nesten 2 500 mrd. kr. Det tallet er selvsagt preget av høy produksjon og salg av norsk olje og gass. Heldigvis for både Norge og Europa har vi klart å selge så mye. mye. Også annen eksport har steget mye. I løpet av 2023 var fastlandseksporten i løpende priser 43 pst. høyere enn for to år siden og 18 pst. høyere i volum.

I 2022 og 2023 har det i gjennomsnitt blitt etablert 6 000 nye bedrifter i måneden. Det er 15 pst. mer enn gjennomsnittet i årene før pandemien. Til tross for ekstrem internasjonal prisstigning har vi klart å styrke velferdsstaten. Vi har gjort tiltak som, dersom en ny regjering ikke river dem ned, vil redusere de geografiske og sosiale forskjellene i Norge flere generasjoner fram i tid.

(H) [12:13:21]: Opptrappin- gen av det norske forsvaret startet under Solberg-regjeringen. Det var etter åtte år med nåværende NATO-generalsekretær, Jens Stoltenberg, ved roret, der forsvarsbudsjettene ble kuttet og kuttet Jeg er en av de offiserene som tjenestegjorde i det forsvaret, så det kjenner jeg godt til. Under Solberg-regjeringen ble forsvarsbudsjettene økt med 37 pst. Disse investeringene var tilpasset det trusselbildet vi hadde da. Like fullt er det denne økningen som legger grunnlaget for den langtidsplanen som nå skal gjennomføres, der Finnmark landforsvar skal bli en egen brigade, og det er med stor glede. Flere før meg har uttrykt at vi lever i en tid preget av uro. Det kan ikke understrekes nok. Vi lever i en stadig farligere verden, der terror, krig og invasjoner anses som legitime virkemidler for å presse gjennom politiske fantasier. I møte med disse kreftene må vi, som selvstendig nasjon, ha et sterkt totalforsvar. Det gjelder både Forsvaret og samfunnssikkerheten. Kapasiteter, evne og vilje til å kunne avskrekke en opponent – med et litt mer brutalt språk kan man si at det handler om å kunne påføre en fiende så store tap at denne fienden ikke velger å invadere oss. Til tross for at Støre-regjeringens representanter fører en retorikk der det kan virke som denne situasjonen oppsto rundt forhandlinger av dette reviderte nasjonalbudsjettet, er det slik at situasjonen oppsto i februar 2022, da Russland gikk til fullskala invasjon Ett år etter, da man jobbet med å fastsette rammene for det budsjettet som vi nå står og reviderer, var det veldig klart at denne krigen ikke kom til å ende med det første. Alle analytikere, både her hjemme og der ute, var helt klare på det. på det. Det var altså slik at behovet for et sterkt forsvar og et sterkt totalforsvar ikke oppsto rundt forhandlingene om dette reviderte nasjonalbudsjettet, som jeg sa. Det er derfor veldig overraskende at man fører den retorikken her og nå. Det må sies at vi i Høyre Høyre gjorde en del viktige prioriteringer allerede i vårt alternative hovedbudsjett. Vi prioriterte å øke ammunisjonsproduksjonen, vi prioriterte å øke personell til Forsvaret, og vi prioriterte å få tak i luftvern raskere. Alle disse tingene har vi fått gjennomslag for i langtidsplanen. Til slutt: Det er litt underlig å stå og høre at regjeringen er så opptatt av sikkerhet og beredskap og ikke minst politivesenet. I går går gikk PST ut og sa at de ikke har nok penger til å holde normaldriften oppe. Det er samtidig som denne regjeringen prioriterer å opprette flere politistasjoner som ingen besøker – 50 pst. går faktisk helt feil – og domstoler som ingen har etterspurt. Per

I forliket mel- lom Senterpartiet, Arbeiderpartiet og SV er det et tema som fortjener å bli opplyst, nemlig fleralderskogbruket. SV kom med forslaget, og det er to nye poster over Landbruksdepartementets budsjett for 2024. Det er 5 mill. kr til forsøk med fleralderskogbruk, og det er 5 mill. kr til kurs i fleralderskogbruk. Dette er svært gledelig. Gjennom Gjennom praktiske forsøk må vi få fram eksempler på hvordan skogen er skjøttet, kan skjøttes og skal bli skjøttet – altså eksempler på skogskjøtsel for fremme av fleralderskogbruk. Folk i skogbruket vet at dette er krevende. Det er mange hensyn som må ivaretas for at resultatet skal bli bra.

Om det er fleraldret skog, er et resultat av aktiv skogskjøtsel fra fagfolk, eller rett og slett en konsekvens av at skogen er vokst fram uten noen direkte menneskelig påvirkning. Det trengs derfor forsøk, og jeg vil understreke forsøk som omfatter et større område, som kan belyse disse store forskjellene. Fleraldret skog skal ivareta ulike formål. Det viktigste stikkordet er flerbrukshensyn,

Forskningsbaserte løsninger må skape tillit mellom flerbruksinteressene. Tillit er et nøkkelord. Tillit i næringen er helt avgjørende for forsøkene. Etter min vurdering må forsøksprosjektene baseres på heldekkende kartlegging av naturtyper etter Natur i Norge-metodikken som Naturhistorisk museum har utarbeidet. På dette faglige grunnlaget, som er objektivt, må det så utarbeides skogbruksplaner for den enkelte skogeiendom som gir anvisning i hvordan skogen bør skjøttes. Forsøk vil gi verdifull erfaring og ikke minst debatt om hvordan vi skal utvikle framtidens bruk av skog. Her må gode krefter samarbeide, og jeg er veldig glad for at vi kan komme i gang med dette arbeidet allerede i 2024.

[12:19:34]: I en tid hvor prio- riteringene blir stadig tøffere, fortsetter regjeringen å stramme inn og gjøre det vanskeligere for dem som skaper arbeidsplasser. Mange roper varsko om at risikoen for investeringer i Norge har økt, og flere flytter fra landet. Innleieregelverket rammer vilkårlig, og regjeringen må stadig åpne for unntak for å reparere for egne feil. Regjeringen har god råd når de kan føre en politikk som bestemmer hvem som kan delta i helsetilbudet, i skoletilbudet, i inkluderingen og i velferden. Regjeringen løser varig økte utgifter med økte skatter, økt oljepengebruk og engangspenger, og legger ikke opp til reformer og tiltak som kan bedre vekstevnen i norsk økonomi og trygge velferden over tid. I skolepolitikken er regjeringens største satsing et grendeskoletillegg på 1,3 mrd. kr, som premierer dagens skolestruktur. Det gir ingen insentiver for å øke kvaliteten og innholdet i skolen. Vi står i en rekrutteringskrise hvor vi trenger flere lærere. Oppskriften på å løse den er neppe å premiere skolebygg. Skolepolitikk må handle om kvalitet og innhold gjennom gode skoleeiere som sikrer sterke profesjonsmiljø, tilgjengelige læremidler og at det finnes karriereveier for dem som vil fortsette å undervise i klasserommet. Det skaper en skole hvor elevene opplever mestring og læringsglede. Så langt har regjeringen gjort lite for å sikre dette, annet enn prat, men det trengs handling. I kompetansepolitikken er handlingen helt fraværende, og i revidert budsjett viser regjeringen igjen at de ikke tar grep som bidrar til omstilling og kompetanseheving. Bransjeprogrammene, som ble innført av Solbergregjeringen med mål om økt kompetanseutvikling innen aktuelle bransjer, burde være et satsningsområde. Fafos evaluering viste at bransjeprogrammene har samsvart godt med behovene i bransjen, de har truffet målgruppen på en god måte, særlig dem med lite formell kompetanse, som står lengst unna det formelle utdanningssystemet. Borten Moe sa som minister at bransjeprogrammene lever i beste velgående, men at de er videreført i et noe mindre omfang. var minister, var hun enig med Høyre i at bransjeprogrammene burde utvikles i tråd med de endringene vi ser i samfunnet. Et samlet storting har også pekt på bransjeprogrammene som en god modell som bør styrkes. Regjeringens retorikk gir håp, men faktisk politikk viser at ambisjonene stadig går nedover, også i dette reviderte statsbudsjettet. En skulle tro at slike programmer som er utviklet av og med partene i arbeidslivet, skulle være en god modell for både å inkludere flere og også sørge for at folk ikke skyves ut av arbeidslivet. Høyre har prioritert en økning i bransjeprogrammene i alle våre budsjetter fordi vi trenger omstilling. På skolefeltet er vi helt tydelige på at vi vil bruke pengene på kvalitet og innhold i skolen, og ikke på bygg og fritid. Det er vi helt sikre på at vil skape en bedre skole, for det er innholdet som teller.

[12:22:46]: Ønsket om en mer aktiv stat i boligpolitikken har vært en gjenganger i møtene med byggenæringen det siste året. Næringen har også vært mye i media med krav om større utlånsramme i Husbanken og flere midler til energieffektivisering av bygg. Ja, selv Dagens Næringsliv skrev på lederplass i forrige uke at de ønsket en regjering som tar mer aktive statlige grep for at flere skal få mulighet til å eie egen bolig. bolig. Den nye retningen på boligpolitikken vi har tatt, er betydelig. For at flere skal få mulighet til å eie egen bolig, må vi først og fremst bygge flere boliger. Byggetakten må opp, og vi jobber nå med forenklinger og effektivisering av plan- og byggesaksbehandlingen ute i kommunene. Vi har lagt fram en boligmelding som peker ut en ny retning. Vi gjenreiser Husbanken. Hittil har vi økt lånerammen med 50 pst. – opp fra 19 mrd. kr til 29 mrd. kr på tre år. I revidert budsjett, som kom mandag, lanserte vi ytterligere grep. 2024 4793 Hvordan skal flere unge oppleve trygghet i boligen der de bor, og hvordan skal flere unge få mulighet til å eie egen bolig? Boligpakken som vi lanserte, inneholder bl.a. tre boligmilliarder, der 2 mrd. kr går til husbanklån for boligkvalitet. Dette er midler som næringen etterspør for raskt å bidra til å opprettholde aktiviteten i næringen. Ytterligere 500 mill. kr går til husbanklån til studentboliger og 500 mill. kr til startlån for førstegangsetablerere. Utleiemarkedet har blitt vanskeligere for mange de siste årene. Derfor satte regjeringen ned et lovutvalg som skal jobbe fram en ny husleielov, som skal vedtas i inneværende periode. Et annet avgjørende grep er nettopp å bygge flere studentboliger. Det vil avlaste presset i det ordinære utleiemarkedet ved at det frigjøres leieboliger ute i leiemarkedet. Vi har tatt grep for at flere skal kunne kjøpe seg egen bolig gjennom boligkjøpsmodeller og gitt kommunene bedre verktøy for å styre boligsammensetningen i et område. Det er bra for å motvirke levekårsutfordringer, som hoper seg opp i noen geografiske områder. nasjonalbudsjett-forhandlingene ble vi også enige om å hjelpe unge som bor sammen med foreldre som mottar bostøtte. Vi fjerner avkortingen til 18og 19-åringer som bor hjemme og jobber, slik at foreldrene ikke mister bostøtten.

Det er fordi en SIFO-rapport nylig slo fast at dagens satser er for lave for at mottakere skal kunne opprettholde et forsvarlig livsopphold. Rødt foreslår å følge anbefalingen om å øke satsene med rundt 10 pst., noe som er et treffsikkert tiltak for å sikre at de med aller minst får litt mer. Rapporten pekte også på at sosialhjelpssatser og andre ytelser som justeres med den årlige prisveksten over tid, blir uthulet. Det er fordi prisveksten på de tingene som de med lav inntekt bruker pengene sine på, ofte øker mer enn på de tingene som de rike bruker pengene sine på. For eksempel var den gjennomsnittlige prisveksten i fjor på drøye 5 pst., mens matprisene økte med nesten 10 pst. Statistisk sentralbyrå har vist i flere rapporter at i den siste tiden har prisveksten for dem med de laveste inntektene vært høyere enn gjennomsnittet, mens den har vært lavere for de rikeste. en slik situasjon blir kjøpekraften svekket, og forskjellene mellom folk øker enda mer, selv om man oppjusterer ytelser med gjennomsnittlig prisvekst. Vi foreslår derfor, i tråd med SIFOs egen anbefaling, at det utarbeides en prisindeks som bedre reflekterer forbruket til mottakere av sosialhjelp og andre personer med lav inntekt. En annen SIFO-anbefaling er at sosialhjelpssatsene skal justeres oftere dersom prissituasjonen tilsier det. Vi foreslår derfor at det bør bli en fast rutine at man hvert år i revidert nasjonalbudsjett oppjusterer ytelser dersom prisveksten ligger an til å bli høyere enn tidligere anslått. anslått. I forliket utvides også bostøtteordningen, og det er bra. Men man retter ikke opp i innstrammingen som ble vedtatt av de samme tre partiene i årets statsbudsjett. Konsekvensene var at de rundt 25 000 husholdningene mistet hele bostøtten med strømtillegg fra april, i tillegg til at 43 000 husholdninger fikk redusert bostøtten. Det er også uklart hvor langt det beløpet som legges på bordet, egentlig rekker. Man øker bevilgningen med 85 mill. kr for å øke boutgiftstaket og sikre at flere kvalifiserer til bostøtte, og at mottakere får litt mer utbetalt. Da forliket ble annonsert, lå det inne 44 mill. kr i år for «å sikre strømtillegg til alle bostøttemottakere» gjennom et sjablongtillegg, men i innstillingen er dette beløpet plutselig halvert til 22 mill. kr. Begge disse grepene koster bare en brøkdel av det beløpet vi fikk opplyst fra departementet at var kostnadene ved å reversere innstrammingen fra statsbudsjettet. Så selv om man plastrer litt på såret her og der, er det liten tvil om at bostøtteordningen går for lut og kaldt vann. Det er vanskelig å forstå at det ikke var mulig å finne mer penger til en så viktig ordning for dem som trenger det aller mest.

«Stortinget ber regjeringen snarest mulig gå i dialog med Møre og Romsdal fylkeskommune og bidra til raskest mulig sikring og åpning av nasjonal turistveg Fv.63 Trollstigen slik at denne kan ivareta sin avgjørende betydning for hele reiselivet i regionen denne sommersesongen.» Eg håpar at alle i denne salen støttar eit så viktig framlegg for ei så viktig sak. Presidenten

[12:32:12]: Vi står fortsatt i en tid hvor den sivile beredskapen står i store og komplekse oppgaver hver eneste dag. Senterpartiet og Arbeiderpartiet prioriterer politiet og har gjort det ved hver mulige budsjettsving siden vi overtok et politi fra Solberg-regjeringen som vi husker var preget av flate ABE-kutt og sentraliserende reformer. Siden det er politiets driftsbudsjett reelt sett styrket formidabelt, med over 2,6 mrd. kr, og det er helt nødvendig. Gjengkriminalitet bekymrer; ungdomskriminalitet bekymrer. Vi ser alvorlige hendelser i hele landet. Vi vet at kriminelle nettverk nå har forgreininger til alle lan dets politidistrikter, og med mer penger til politiet vil vi stå bedre rustet til å bekjempe de om lag 100 kriminelle nettverkene som politiet har identifisert. Det avgjørende nå er å sørge for at disse ikke får fotfeste i våre lokalsamfunn. Og la meg legge til, i lys av dette og representanten Bruflots innlegg tidligere: Kriminalitet skjer jo faktisk overalt, og det er naivt å tro at det ikke er bruk for politiets nærvær f.eks. i Sigdal. i Sigdal. Når man sover i timen, er det vanlig å våkne med et rykk, og det er det Høyre og Fremskrittspartiet tilsynelatende har gjort på dette området. Verken ungdomskriminalitet, gjengproblematikk eller økonomisk kriminalitet vokser fram over natten. Hvor var alle de gode tiltakene som Høyre f.eks. nå strør om seg med, under de åtte årene de satt i regjering – en forspilt mulighet til å være enda tidligere ute og være enda bedre forberedt? Siden Solberg-regjeringens rusreform havarerte i Stortinget, har vi sett at vi har fått en bekymringsfull økning i både bruk av og ikke minst aksept for narkotika blant unge. Det er derfor å håpe at Høyre også kan få en oppvåkning her, særlig når vi vet at narkotika er en av de største driverne for økonomien i kriminelle nettverk og gjeng- og ungdomskriminaliteten, som vi jo alle er enige om at må bekjempes. Til dette trenger vi et godt rustet politi med relevante virkemidler. Da er 1,6 mrd. kr med egne, øremerkede midler til å bekjempe organisert kriminalitet helt avgjørende. avgjørende. Politiet kan selvfølgelig ikke løse alle disse problemene alene. Forebyggende arbeid, utjevning av sosiale forskjeller, tiltak mot trangboddhet, det å fullføre skole, det å få sommerjobb – faktorene er mange. Tiltakene må favne bredt, før ungdommene blir et ansvar for justissektoren. Det er sterkt bekymringsfullt at stadig flere av de unge kriminelle blir yngre, og at vi mangler gode tiltak for dem som er under den kriminelle lavalderen. Derfor er det bra at justisministeren og barne- og familieministeren har tenkt litt høyt rundt tanken om trygghetshus som et spesialtilpasset omsorgs- og oppfølgingstilbud, for vi ser jo at barnevernet ikke kan ha ansvar for disse barna alene. Det viktigste er likevel at når barn og unge står med hele livet foran seg og begår kriminalitet, må vi som samfunn gjøre det vi kan for å gripe inn og hjelpe dem inn igjen i fellesskapet, tilbake til skole og ut i jobb og ruste dem for et godt liv.

men for noen mennesker og for noen barn blir de menneskene de har vært mest glad i, de farligste menneskene i livet deres. Året 2024 fikk en mørk start.

Derfor har det vært viktig for oss å styrke kampen mot vold i nære relasjoner. De samfunnsøkonomiske kostnadene av vold i nære relasjoner er beregnet til 92,7 mrd. kr, men én ting er den økonomiske kostnaden – den største kostnaden er det menneskene og ofrene som bærer. Derfor sto vi i front i kampen for nye regler for omvendt voldsalarm. Siden de nye reglene trådte i kraft til påske – jeg er glad for at vi fikk dem raskere på plass – har allerede bruken tredoblet seg.

Det er påtale som skal håndtere omvendt voldsalarm og sørge for at alt av politiets arbeid leder fram til en påtalebeslutning. Hvis påtale, som sto overfor nedbemanning og kutt, ikke fikk ekstra midler, kunne mye av denne satsingen ha vært bortkastet. Derfor var det viktig for oss å forhandle inn ekstra midler til påtale, slik at vi istedenfor nedbemanning får en reell styrking. Det er viktig for kampen mot vold i nære relasjoner. I tillegg til det har vi fått inn ekstra midler til barnehusene, som sikrer en bedre prosess for de barna som har opplevd helt forferdelige, grusomme ting.

nettopp om hvordan vi skal styrke arbeidet mot vold i nære relasjoner. Dette er den kriminaliteten som altfor ofte ikke snakkes høyt nok om, fordi den ofte skjer bak lukkede dører, men det er kanskje en av de aller viktigste kampene vi her på Stortinget kan kjempe. Derfor er jeg så stolt over at vi i SV, sammen med regjeringen, har fått gjennomslag for å styrke kampen mot vold i nære relasjoner.

Budsjettsake- ne er noko av det viktigaste vi vedtek i Stortinget, og eg er svært glad for at SV og regjeringa nok ein gong har inngått ein budsjettavtale der vi får til viktige gjennomslag for barnefamiliar, helse og ikkje minst bustadpolitikken og mange fleire ting. Dyrtida har gjeve stans i bustadbygginga. Ifylgje Spekter sin rapport kostar det samfunnet mykje. Det kostar i form av sosiale omkostningar for folk som manglar bustad, men også i form av kompetansetap og permitteringar i byggjenæringa. På bakgrunn av at vi har fått ei tredobling av hushald som ifylgje SIFO er ille ute, er det ekstremt viktig at vi har fått til omprioriteringar som gjev statsbudsjettet ein meir sosial profil. Eg vil un derstreke at SV ikkje er i mål med bustadpolitikken, men vi vil stå på vidare for eit meir rettferdig samfunn.

å bruke offentlege pengar på denne sektoren, som er ille ute, både for å bevare arbeidsplassar og kompetanse og ikkje minst for å gje folk ein plass å bu. Vi har også fått til endringar i bustøtta og nokre prinsipp for ny husleigelov som skal styrkje leigetakarane. Når det gjeld bustøtta,

og nye kan ha rett på bustøtte. Vi har fått gjennomslag for at alle som ikkje betaler for oppvarming gjennom husleige og fellesutgifter, skal kunne få straumtillegg i bustøtta, og vi får forenkla eigenandelen i bustøtta.

og eit grunnleggjande behov som burde lovfestast, slik SV har teke til orde for tidlegare. Vi har fremja grunnlovsforslag om retten til å bu, og vi har kjempa for det i mange år.

men finansministeren valgte som vanlig å ikke svare på det han ble spurt om. Det er dessverre blitt standarden når finansministeren deltar i replikkvekslinger. Det er ingen sammenheng mellom svar og spørsmål. Til høsten kan vi kanskje begynne å innføre en jeopardy-variant når finansministeren er til stede, hvor han kan svare først, og så kan replikantene utforme spørsmålet basert på hva han har svart. Ellers Ellers registrerte jeg at representanten Myhrvold, da han snakket om at folk skal få bedre råd og økt kjøpekraft, også var innom og viste til at renten skal ned. Det tyder på at talen ble skrevet tidligere i uken, for i går

nylig bl.a. sa at for hvert halve prosentpoeng renten skal ned, vil folk få 10 000 kr mindre i utgifter hvis de har et boliglån på 3,5 mill. kr.

heller. Representanten Sandtrøen fra Senterpartiet snakket om at Fremskrittspartiet kommer med dystre spådommer som ikke har rot i virkeligheten, men det er altså ikke det vi gjør. Vi refererer til hva som faktisk har skjedd. De siste årene har vi fått store prisøkninger på strøm og 40 pst. dyrere drivstoff. Fra januar 2022 til juli 2023 steg matvareprisene med nesten 25 pst. Vi har hatt 14 renteøkninger, noe som gjør at en husholdning nå betaler 100 000 kr mer på lånet, ferske tall viser et skyhøyt antall inkassosaker – en økning på 15 pst. En fersk rapport viser at over 30 pst. av befolkningen nå sier at de vil slite med å klare en uforutsett regning på 10 000 kr. Det er ikke dystre spådommer; det er fakta. Høye renter og prisvekst har rammet vanlige folk usedvanlig hardt. Da skulle vi ønske at regjeringen tok fatt i det som kunne bidra til at det ble bedre for vanlige folk. Det hadde vært å gjøre noe med avgiftene på drivstoff og mat og sørge for en strømstøtteordning som er bedre enn den vi har i dag. Tor Inge [12:44:54]: Regjeringens for- slag til revidert nasjonalbudsjett er en forutsigbar videreføring av våre prioriteringer om en trygg økonomisk styring i en urolig tid. Vi legger til rette for at folk skal få bedre råd. Vi styrker forsvar, sikkerhet, politi og beredskap betydelig, og vi opprettholder en god og trygg velferdsstat. Revideringen av budsjettet innebærer også en økning av bevilgningene til sykepenger og arbeidsavklaringspenger. Det skyldes at selv om sykefraværet ligger an til å bli noe lavere enn i fjor, er det fortsatt høyere enn før koronapandemien. Det er bekymringsfullt at nivået er så høyt – en bekymring Senterpartiet og regjeringen tar på alvor. Regjeringen har varslet en områdegjennomgang av de helserelaterte ytelsene i Nav, som bl.a. omfatter sykepenger og arbeidsavklaringspenger. Det pågår også et samarbeid mellom partene i arbeidslivet om sykefravær spesielt og om IA-avtalen. Jeg og Senterpartiet er spesielt opptatt av at oppfølgingen av folk på sykepenger og arbeidsavklaringspenger må bli bedre. Det er derfor gledelig at bevilgningen til Nav økes. Nav har et omfattende samfunnsoppdrag. Det forventes bedre tjenester til brukerne, det er flere ut satte grupper som trenger bistand, og saksbehandlingstidene er for lange. I dette arbeidet er den direkte kontakten mellom veilederne i Nav og den enkelte bruker helt avgjørende. I Hurdalsplattformen er det forankret at førstelinjen i Nav og arbeidsrettet oppfølging skal styrkes. Dette arbeidet har prioritet og må fortsatt styrkes i framtidige budsjett. En annen side av dette arbeidet er samarbeidet mellom utdanningssektoren og næringslivet. Ulike tiltak for å hjelpe sykmeldte og folk på arbeidsavklaringspenger tilbake i ordinært arbeid er en viktig prioritering for Senterpartiet og regjeringen. En vesentlig suksessfaktor for slike tiltak er god oppfølging, og vi må derfor prioritere tiltak som gir god oppfølging, og som ikke slipper taket før folk som deltar, er godt etablert i ordinær, lønnet jobb.

[12:47:38]: Vi lever i en verden som er i stadig endring, og dette året har på ingen måte vært noe unntak. Det er lett å tenke at vi må endre politikk og se på prioriteringene våre når ting endrer seg, men det er jo nettopp nå vi trenger å holde fokus på det som bærer, og det er viktigere enn noen gang at vi holder på våre grunnleggende prinsipper og prioriteringer. Vi må sørge for at vi ikke ødelegger grunnmuren for framtiden, og mye av den grunnmuren er våre barn og unge. Det er en klisjé som er 100 pst. sann: De er framtiden vår. En investering i barns oppvekst er en investering i en bedre verden og et bedre samfunn for oss alle – fattig eller rik. SV har hatt dette fokuset også i forhandlingene om årets reviderte budsjett – og med det sikret viktige seire og prioriteringer sammen med regjeringen. SFO er en av SVs velferdsreformer, som skal sørge for at alle barn får en bedre hverdag, får være med på leken og får bruke tiden sin i sosialt fellesskap med tilsyn av kvalifiserte voksne.

Spesielt viktig er det at man ser på hvordan man fyller ferietiden, og at man tar hensyn til de barna som trenger spesiell tilrettelegging – også etter at skolen er slutt. Når vi sier at alle skal få være med på leken, betyr det at alle skal være med på leken. leken. Det er ikke bare i SFO at bemanningen er en utfordring. Også barnehagene våre sliter. Derfor er det i første hånd barnehager i levekårsutsatte områder som nå får en økt satsing på bemanning. Det er et gjennomslag som vil bedre situasjonen mye for dem det gjelder.

at ideelle aktører skal kunne bygge, så denne sektoren vil få et løft. I tillegg er halv pris på tog noe studentene satte spesielt pris på da de kom med kake på mandag. Når vi nå legger på sterkt reduserte priser på tannbehandling, som også er en satsing fra SVs side, konkluderer vi med at vi har fått gode seire inn i dette budsjettet.

(Sp) [12:50:43]: Jeg ønsker å rette oppmerksomheten mot en annen viktig sak for våre unge: innkjøp av trykte lærebøker. Regjeringen foreslår bevilget 300 mill. kr til kommunene for innkjøp av flere trykte lærebøker. Dette gir elevene mulighet til å lære mer og bedre, og lærerne får mulighet til å skape en bedre balanse mellom skjerm og bok. Skoleresultatene de siste årene har vært noe urovekkende. Elever leser for lite og sliter med å holde konsentrasjonen. Vi tror at elevene trenger en bedre balanse mellom skjerm og bok. Regjeringen foreslår derfor 300 mill. kr, altså nok til én million flere trykte lærebøker i norsk skole det kommende skoleåret. Dette kommer i tillegg til det kommunene allerede i dag bruker. Regjeringen har vært tydelig på at vi skal ha en bedre balanse mellom skjerm og bok, for at elevene skal lære mer og bedre. Norske elever viser lavest leseglede blant alle de 65 landene som deltar i den internasjonale leseundersøkelsen. Dette er svært urovekkende, for det er en nær sammenheng mellom det å like å lese og det å kunne lese godt. Lesing av lengre tekster fremmer leseferdighet, og dette er for mange veldig mye vanskeligere på en skjerm enn i trykt form. Mange lærere etterlyser større variasjon i læremidler, slik at de kan tilpasse undervisningen til elevgrupper, og dette grepet vil nå merkes i klasserom over hele landet. I snitt vil hver elev i 1.–10. trinn på alle offentlige skoler i Norge få minst en og en halv bok ekstra det kommende skoleåret. La det likevel ikke være noen tvil: Digitale verktøy skal fortsatt være en viktig del av skolen framover. Digital kompetanse og digital dømmekraft er grunnleggende i dagens samfunn, men vårt klare budskap er at det må være en bedre balanse mellom skjerm og bok, til det beste for elevenes læring. Anja

[12:52:40]: Forri- ge taler sa det godt: Leselyst og lærebøker er viktig. Jeg vil dra den ballen litt videre, for regjeringen foreslår også en økning i tilskuddet til skolebiblioteker og lesestimulering med 20 mill. kr, som bringer det totale tilskuddet opp til 50 mill. kr. Dette er en viktig investering i våre barns framtid. framtid. Jeg husker veldig godt spenningen jeg følte på som tolvåring da jeg samlet med meg så mange bøker jeg klarte å bære fra skolebiblioteket, for å være sikker på å ha nok lesestoff den sommerferien. Jeg var nok en av dem som virkelig hadde leselyst, og jeg var heldig som hadde tilgang på bøker å låne og ikke minst en fantastisk bibliotekar. Regjeringens mest grunnleggende oppgave er å sikre trygghet og velferd for folk som bor i Norge. Samtidig som vi styrker forsvar, sikkerhet og beredskap, er det avgjørende at vi styrker vår felles velferd, inkludert utdanning og leseferdigheter. Økte midler til skolebibliotek er et tydelig uttrykk for dette. Jeg er ganske bekymret over den negative utviklingen i barn og unges leseferdigheter og lesevaner. Gode leseferdigheter er helt essensielt for utvikling av kompetanse i de fleste fag. Evalueringen av den eksisterende tilskuddsordningen viser positive resultater. Flere barn leser mer, bibliotekene er mer besøkt, og åpningstidene har økt. økt. Det er dessverre stor variasjon i både kvalitet og bemanning i skolebibliotekene i dag, og mange skolebiblioteker er ubemannede og kan dermed ikke gi elevene den hjelpen de trenger for å finne bøker som passer dem. Med de foreslåtte midlene kan flere kommuner ansette dedikerte bibliotekarer og utvikle skolebibliotekene til å bli sentrale arenaer for leselyst og læring. læring. La oss se til eksempler som Lindesnes, hvor skolebiblioteket har blitt en drivkraft i kommunens arbeid med lesing. Dette viser at målrettede tiltak gir resultater. resultater. Vi må fortsette å investere i våre barns utdanning og framtid, og ved å styrke skolebibliotekene styrker vi også deres muligheter for læring og utvikling. La oss gi flere muligheten til å bære sin vekt i bøker nå som ferien nærmer seg. Heidi

Nylig skrev den prisbelønte svenske økonomijournalisten Henrik Mitelman at den særnorske formuesskatten både senker kronekursen og driver næringsfolk ut av landet. Han etterlyste mer ansvarlige politikere i Norge, og når en svenske sier dette, bør vi virkelig lyt Sverige var jo nærmest teknisk konkurs i 1992 etter årevis med skyhøyt skattetrykk for å finansiere en stadig økende offentlig sektor. Der måtte faktisk sosialdemokratene videreføre og forsterke høyresidens reformer for å redde økonomien. har sosialdemokratene gjort det motsatte og bidratt til å reversere nødvendige reformer. Produktiviteten fortsetter å falle. Det samme gjør andel sysselsatte i arbeidsfør alder. Kronekursen er like vedvarende lav som renten er høy. Når regjeringspartiene i dag klapper seg selv på skulderen over litt høyere barnetrygd, vet barnefamiliene at det monner lite mot renten på huslånet, som ifølge Norges Bank holdes oppe på grunn av veksten i offentlig etterspørsel. Da er ikke pengebruken tilpasset den økonomiske situasjonen, uansett hvor mange ganger finansministeren sier det. Nå hører vi regjeringspartiene unnskylde den høye pengebruken målt mot våre naboland med at det er et politisk ønske at folk skal bo i hele landet. Det gjorde de også under Solberg-regjeringen. Den eneste folkeflyttingen vi har sett i Norge under Støre-regjeringen, er vel strengt tatt ikke fra by til land, men utflytting fra Norge til et annet land. Norge har nå OECDs nest høyeste skattenivå, samtidig som Norge har store inntekter fra gass og petroleum, enten direkte eller via kapitalforvalterne i oljefondet. Regjeringens samarbeidspartner SV burde lovprise aksjemeglere hver eneste dag, for få er vel så avhengige av inntektene fra olje og aksjespekulasjon som dem, mens regjeringspartiene antakeligvis sender en takk til Finansdepartementet, som hvert år må lete med lys og lupe for å finne engangspotter og ubrukte midler som inndekning for varig økte utgifter. Som vanlig legges det ikke opp til reformer eller tiltak som kan bedre vekstevnen i norsk økonomi og dermed trygge velferden på lengre sikt. Når regjeringspartiene sier de denne gangen prioriterer forsvar, politi og helse, er det fordi de, i motsetning til Høyre, ikke prioriterte dette i ordinært budsjett. egentlig imponere av løftet om å fjerne den midlertidige, situasjonsbestemte forhøyede arbeidsgiveravgiften, som kom fordi regjeringen i verdens rikeste land ellers ikke ville hatt nok penger til å oppløse Viken, reversere domstolsreformen og opprette politikontorer og passkontorer politiet selv sier de ikke trenger. Det blir altså ikke mer velferd av dette. Vi kunne f.eks. brukt pengene for Meraker Brug til å styrke politiet før gjengkriminelle for alvor fikk fotfeste. I stedet må det krisetiltak til. Jeg hører at mine kollegaer sier dette er et reparert budsjett. Det er jeg uenig i.

[12:58:45]: Det norske sam- funnet er et av verdens aller beste, men vi har noen sto re utfordringer vi må løse i fellesskap dersom vi skal lykkes med å utløse potensialet som ligger i alle mulighetene vi har, og sikre oppvoksende generasjoner god velferd og et trygt samfunn. For mange unge dropper ut av videregående skole, samtidig som det er stor mangel på arbeidskraft i hele landet. For mange unge er uføretrygdet og havner i varig utenforskap, uten å få muligheten til å bidra med den kapasiteten de har, for mange unge havner i kriminelle miljøer og begår kriminalitet eller blir utsatt for kriminalitet. Disse problemstillingene er godt kjent og helt reelle, og de må løses. Støre-regjeringens svar på disse utfordringene er: – å prioritere nesten halvannen milliard på skolebygg framfor på kvalitet og innhold i skolen, noe som ville ha bidratt til at flere barn og unge lærte å lese, skrive og regne skikkelig og derfor ville være skodd til å fullføre videregående opplæring Det burde stå øverst på «to do»-lista til enhver regjering. å bygge opp hindringer som gjør det vanskeligere for unge å prøve seg i arbeidslivet etter at de fjernet den generelle adgangen til midlertidige ansettelser og gjorde kraftige innstramninger i innleiereglene Støre-regjeringen har også innført en dokumentasjons- og drøftingsplikt for deltidsstillinger som gjør det mer krevende for arbeidsgivere å ansette noen i deltidsstillinger. For mange som ikke kan jobbe fullt, er nettopp en mindre stillingsbrøk en vei inn i arbeidslivet. Støre-regjeringen har ingen klar plan for hvordan vi skal inkludere nesten 700 000 som står utenfor arbeidslivet. – å åpne nye lensmannskontorer der det ikke er behov for det, og derigjennom binde opp verdifullt personell som skulle ha drevet forebyggende arbeid blant barn og unge I Innlandet åpnes nye lensmannskontorer uten at noen vil ha dem. Resultatet er at politiet må kutte i noe av det aller viktigste de gjør, nemlig forebyggende arbeid blant barn og unge og det å være til stede på de arenaene der barn og unge møtes, enten det er fysisk eller digitalt. Noe av det aller tristeste er at politiet på Lillehammer ikke lenger har mulighet til å komme på foreldremøter. Den dialogen som er på de foreldremøtene, og den realitetsorienteringen foreldre får der, bidrar til å hindre både frafall, utenforskap og kriminalitet. Støre-regjeringens prioriteringer er det stikk motsatte av det dette landet trenger.

Det skal ta tak i det som hastar akutt. Det meste av det andre skal vente til den ordinære budsjetthandsaminga på hausten.

tilgangen til framtidas IKT-kompetanse i det norske samfunnet. Venstre føreslår i vårt alternative reviderte budsjett å auke antalet studieplassar innanfor IT-fag med 1 000, frå semesterstart hausten 2024. Til studiestart denne hausten veit vi no at det er over 7 000 kvalifiserte søkjarar med IT som førsteval, mens det er i underkant av 3 000 plassar.

og ikkje minst for å møte den revolusjonen som no er på gang innanfor kunstig intelligens, ei rivande teknologisk utvikling som kjem til å stille samfunnet vårt på stadig nye prøvar i åra framover.

Vi må skru opp trykket. Det er ei fantastisk gledeleg nyheit at så mange unge folk faktisk ønskjer seg inn på IKT-utdanninga. Det må vi vere med og hjelpe til at fleire får sjansen til.

kuttar dei tungt i sjukeløna midt i året. Dei innfører ABE-reform midt i året. Dei kuttar i CO2-kompensasjonsordninga for industrien midt i året.

Om vi skodar utover kongeriket, er det stort sett berre positiv applaus for at vi no har fått på plass eit tungt støtteprogram som skal kome i kjølvatnet av to nye store utlysingar neste år

på skuldrene til den største industrien vi i dag har – leverandørindustrien til norsk olje og gass. Det er ein fantastisk kombinasjon som kjem samtidig som ordreinngangen til norske verft i leverandørindustrien går ned. Det vil både redde arbeidsplassar og sikre ei framtid til arbeidsplassar i leverandørindustrien i ein ny, grøn industri som blir avgjerande, både for å rekke

Dette er eit avgjerande viktig grep for Noreg. Det kjem i grevens tid. SV er veldig fornøgd med det, men vi er opne for å høyre motførestillingar. Vi kjenner til CO2-avgiftsspørsmålet og naturspørsmålet, men resten av det som Høgre er inne på, ser vi ikkje.

Krigen i Ukraina pågår, og Ukrainas posisjoner ved frontlinjen har vært veldig vanskelige gjennom hele vinteren og er det også nå. det også nå. Jeg vil snakke om verbalforslag nr. 41, fra Venstre, der vi ber regjeringen ta initiativ til et felles europeisk samarbeid for økt produksjon av våpen og militært utstyr.

Vi produserer i dag ikke i nærheten av nok våpen og utstyr i Europa i forhold til de behovene Ukraina har, eller de behovene også vi, i forlengelsen av dette, har for å styrke våre egne forsvar.

støtte forslag nr. 57, fra Fremskrittspartiet, med den endrede ordlyden som ble presentert fra denne talerstolen. Jeg vil knytte en liten kommentar til akkurat det forslaget. I

med 74 dager i gjennomsnittlig ventetid for å få behandling på sykehusene her i Helse sørøst. Det viser at den negative utviklingen som har vært, bare fortsetter. Måned for måned blir det lenger å vente for å få behandling på sykehusene i dette landet.

jo ikke å la helseforetakene få bestemme. Det er jo bare å sørge for at de ekstra pengene som kommer, faktisk går til å behandle flere pasienter. Det gjør man ved å bruke den ledige kapasiteten som finnes der ute. Det er bare å se på helseforetaksmøtene: Det er kutt, kutt, kutt over hele linja. Det Det er kuttforslag rundt omkring i hele landet. Vi må sørge for at det kommer mer penger inn, og så må vi bruke den kapasiteten som finnes der ute. Derfor foreslår Fremskrittspartiet å bevilge mer penger. Regjeringen har lovet å styrke det de kaller vår felles helsetjeneste, men tallene viser som sagt noe helt annet. I valgkampen lovet Arbeiderpartiet 1 500 nye sykehjemsplasser, men hva ser vi? Jo, i revidert nasjonalbudsjett er det ikke satt av én eneste krone ekstra til eldreomsorgen. Man kutter faktisk

at over 3 000 eldre står i kø for å få sykehjemsplass. Dette viser at man ikke greier å møte verken de utfordringene som er der i dag, eller de utfordringene vi vet kommer i framtiden.

som satser på eldreomsorg, og derfor foreslår vi å øremerke 300 mill. kr for å styrke bemanningen i eldreomsorgen rundt omkring i kommunene. Det er krise der ute. Jeg håper at regjeringsrepresentantene reiser ut og ser hvordan det står til. Man trenger mer penger for å sikre en trygg, verdig

Når regjeringen foreslår å bevilge hele 2 mrd. kr ekstra til sykehusene, gjør vi det for å styrke sykehusenes økonomi og for å få ventetidene ned. ned. Jeg vil spesielt framheve satsingen på Helse nord. Regjeringen foreslår hele 250 mill. kr ekstra til Helse nord i 2024. Det er også derfor Senterpartiet i regjering foreslår å bevilge hele 80 mill. kr for å opprettholde akuttilbudet ved Narvik sykehus og 65 mill. kr for å bevare akuttilbudet ved Nordlandssykehuset i Lofoten. Dette er livsviktige tiltak som vil sikre at innbyggerne i disse områdene områdene får den akuttmedisinske hjelpen de trenger, når de trenger den. Jeg vil også nevne at regjeringen vil øke rekrutterings- og samhandlingstilskuddet med 90 mill. kr, til totalt 130 mill. kr, som er et kjempeviktig tiltak for å styrke det desentraliserte I tillegg bevilger vi 100 mill. kr til et varig rekrutterings- og samhandlingstilskudd til de andre foretakene. Som sykepleier vil jeg understreke at dette tilskuddet vil bidra til å redusere ventetidene, forbedre kvaliteten på tjenestene og sikre en bedre arbeidsfordeling. Særlig viktig er satsingen på integrert psykisk helsetjeneste og rusomsorg, noe som vil gi bedre og mer helhetlig behandling til dem som trenger det mest. Jeg må også nevne at Klinikk Alta får en viktig styrking på 15 mill. kr. Dette vil sikre et fortsatt fødetilbud, en styrket poliklinikk, psykisk helsevern og dagbehandling. For oss i Senterpartiet er det avgjørende at folk i Finnmark skal ha tilgang til nødvendige helsetjenester lokalt uten å måtte reise lange avstander. Denne bevilgningen på 250 mill. kr kommer altså i tillegg til de ekstra 240 mill. kr som allerede er bevilget til Helse nord i 2024-budsjettet. For oss i Senterpartiet handler dette om å sikre liv og helse i hele landet. Regjeringens satsing bidrar til at helsetjenestene i nord blir bedre rustet til å møte framtidens utfordringer, slik at alle, uansett hvor de bor, får den helsehjelpen de har krav på. På denne måten går også ventetidene ned. Nils

[13:20:01]: Debatten i dag får fram ulike samfunnssyn og ulike syn på økonomi på en god og veldig interessant måte. Særlig la vi merke til Høyres Tina Bru sin kommentar om at Arbeiderparti–Senterparti-regjeringens satsing på lavere barnehagepriser

sannheten er at de som trenger barnehage mest i Norge, er de som har brukt det minst. Det er et forskningsbasert faktum.

til kontantstøtte, fordi deltakelsen blir lavere med Høyres høyere priser. Representanten Nordby Lunde ser litt overrasket ut, men jeg anbefaler veldig sterkt å lese Høyres budsjett på det punktet. Det er veldig bra at man tar inn over seg den sammenhengen, for slik er det. Når vi senker prisene, går deltakelsen opp. Flere blir inkludert, lærer seg norsk godt og tidlig og får den avgjørende starten på skolegangen for resten av livet. Sammen med det vår dyktige kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun nå gjør for å få disiplin, ro og orden, og at alle skal lære seg å lese, er det knapt nok noe som vil øke den framtidige velferden i landet vårt så mye som disse punktene. Det er bra at Høyres Tina Bru sier åpent og ærlig hvordan de ser på økonomi og samfunn, for vi ser det 180 grader omvendt. Det er ikke noe som vil minske utenforskapet i Norge i framtiden så mye som det at vi gir alle ungene den gode starten tidlig i livet. Tina Bru sa videre at dette ikke kommer til å bidra til økte inntekter til å finansiere velferdsgoder over tid. Jeg er helt sikker på at hun tar feil om det Jeg er helt sikker på at hun tar feil om det vi nå gjør med å sørge for at alle skal delta. Man kan godt si at det i dag er mange unger som deltar i barnehagen, men det er fortsatt en del som ikke gjør det. Alle skal med, derfor har vi denne viktige prioriteringen. Dette er et viktig skille som viser hovedtrekkene i norsk politikk. Det er et skille mellom dem som ser at vi også er et fellesskap i landet vårt, og dem som mener at vi kun er en rekke

Det var ein god dag for Stortinget. Onsdag denne veka var derimot ein trist dag. For kva skjedde? Jo, eit ansvarleg Høgre forsvann ut av Stortinget som ein unge som blir bedd om å passa på ei godteskål åleine. Høgre inviterte med seg

Skal framtidige samferdselsministrar nok ein gong stå på Arna stasjon og eta kake? Det nyttar ikkje å koma til Vestlandet no med tomme ord. Ikkje eingong Vestland Høgre sitt viktigaste samferdselsprosjekt, Hordfast, klarte Høgre å prioritera inn.

i ei tid der det krevst ansvarlegheit og langsiktig tenking, helsar heim i ca. 200 lause forslag som vi stemde over i går, er jo forståeleg. Men at Høgre går med på denne uansvarlege måten å behandla eit statsbudsjett på, er eg skuffa over. For eg må reisa heim til Vestlandet og fortelja at alle våre prosjekt står i fare. Eg er trist for at me har ein opposisjon som får panikk og lagar fleirtal som slår beina under den ansvarlege NTPen som er lagd fram. For no har me hamna i akkurat same situasjon,

[13:26:17]: Det er artig når man kan gjøre gode budsjetter enda bedre og trygge landet og styrke nord. I det reviderte nasjonalbudsjettet har vi gjort endringer i Øst-Finnmark-pakken, som vi lanserte i fjor for å trygge bosetning i Norges nordligste landsdel.

er med på å styrke bosetningen i øst. Det er jeg glad for at vi tar inn over oss. Jeg er glad for at vi samarbeider med næringslivet, med kommunene og med våre politikere i nord. Jeg er også veldig glad for at regjeringen i revidert tar et ansvar for samisk språk, med økte bevilgninger til Sámi allaskuvla, Samisk høgskole. Det er viktig for at vi skal få flere samiske språkbærere, og det trenger vi for å styrke kulturen, det trenger vi for å ta den inn i framtiden. vi tar ansvar for de kommunene som legger til rette for mer fornybar energi, og at vi tilgodeser dem som avgir arealer til denne produksjonen. Gjennom å øke bevilgningene til dem som blir berørt – friluftsinteresser, reindrift og kommuner – gjør vi det også enklere å si ja til mer kraft, som vi trenger til det grønne skiftet, og til å bevare naturen i nord.

sykehusene i nord og den desentraliserte sykehusstrukturen. Avstandene i nord gjør at vi trenger gode, desentraliserte tjenester som er tilgjengelige, med gode spesialisthelsetjenester. De økte midlene til Klinikk Alta skal brukes i Alta. Nå er det gjennom dette statsbudsjettet gitt 40 mill. kr til bedre tjenester i Alta. De skal brukes i Alta, og det skal vi følge med på sammen med våre politikere i nord. er jeg glad for at vi har en regjering som satser på landbruket i nord, og som satser på reindriften, gjennom historiske bevilgninger både i jordbruksoppgjøret og i reindriftsoppgjøret. blir man trist når det dannes flertall slik at distribusjonstilskuddet ikke blir tatt bort og ikke er med på å styrke distriktslandbruket vårt. Takk, og buorre geassi!

Jeg kunne ikke dy meg etter å ha hørt på Senterpartiets representant fra Agder. Hun var veldig opptatt av sykehustilbudet mange steder, men hun glemte sitt eget fylke, hvor akutt- og traumemottaket er lagt ned og utsatt. Det skjønner jeg at hun ikke nevnte, for der har regjeringen altså ikke tatt noen grep for å følge det opp. At man skryter av Alta, skulle blott mankere. Dette er foreslått for lenge siden, men regjeringen sørget for ikke å følge opp. Det er altså et storting som har vært tydelig på

fødeavdelingen på sykehuset i Kristiansund, men flertallet valgte å gå bort fra det og lot helseforetaket få lov til å legge ned. Man sa det var fordi man ikke klarte å få tak i kompetansen, men man oppfatter at det er diskusjoner om hvor flinke man egentlig har vært til det. Nå er det altså nye forslag til kutt på Kristiansund sykehus. I går sa direktøren at man måtte vente litt mer for å ta en beslutning, men det er altså forslag som er i ferd med å rive ned viktige tjenestetilbud på sykehusene rundt omkring. I de regionale helseforetakene er det forslag om kutt. Det er utfordringer. Vi har en regjering som ikke tok grep for å sørge for at Helseplattformen ikke ble innført i Helse Møre og Romsdal. Det får store konsekvenser for alle dem som jobber der,

Vi sørget for at det ble bygd over 14 000 nye. Derfor var vi også tydelige på at vi må sørge for at det blir bygd nye sykehjemsplasser. Det er jo det denne regjeringen tok bort for i år. Da ser vi at det blir mye rehabilitering, og det er viktig, men vi må sørge for at det faktisk kommer flere plasser. Behovene er enorme der ute.

Det må vi gjøre noe med. Jeg vil tydeliggjøre at jeg forventer at både foretaket og sykehuset setter inn alle tiltak for å rekruttere de kirurgene de mangler, og på den måten følger opp

[13:33:38]: Representanten Hoks- rud har en forfriskende evne til å få fart på debatten helt på slutten, men siden jeg skal i bryllup i Ålesund, er jeg glad for at jeg nå slapp til og fikk ordet. ordet. Gårsdagens OECD-rapport har blitt tema i dagens budsjettdebatt. Det er en OECD-rapport som sier mye av det samme som rapporten fra 2021, etter åtte år med høyreregjering. Aleksander Stokkebø, som da satt i finanskomiteen for Høyre, uttalte den gangen at jobbskapingen må bli høyere.

Da OECD-rapporten ble framlagt, pekte Høyre på behovet for mer kuttpolitikk og framhevet jernbanereformen som et eksempel til etterfølgelse. Togtilbudet har verken blitt billigere eller bedre etter at Høyre pulveriserte ansvaret i jernbanesektoren. For all del: OECD sier mye bra som det er verdt å se på, f.eks. når man peker på sykelønnsstatistikken og dens utvikling i Norge. Derfor er jeg veldig glad for det initiativet som arbeidsministeren har tatt sammen med LO og NHO for å se på mulige endringer der. Det er også mange tips i denne OECD-rapporten som handler om hvordan Norge kan spare penger på å ikke være Norge lenger. Det synes jeg ikke er en god vei å gå. Sverige er et annet tema som har dukket opp i debatten i dag. Fremskrittspartiet, som i andre sammenhenger har advart

bør se til. Denne regjeringen har fått store oppgaver i fanget, og gjennom budsjettet og revidert budsjett klarer vi å ta store løft for forsvar, for trygghet, for det grønne skiftet og for velferd. Dette klarer vi innenfor rammen av et ansvarlig budsjett – et budsjett som underletter økonomien til barnefamilier, studenter og bostøttemottakere, og et budsjett som bidrar til at de positive tendensene i norsk økonomi kan fortsette. Det gir en myk landing med lav ledighet, reallønnsvekst, strøm som har blitt billigere, en rentetopp som ser ut til å være nådd. Vi går lysere tider i møte, og da synes jeg det passer å si god sommer. Heidi (H) [13:36:49]: Etter å ha fulgt debatten hører jeg noen av de sedvanlige innleggene. Selvfølgelig tar man opp enkeltsaker og enkeltbevilgninger, og det synes jeg er bra, men det jeg mener har preget debatten, er egentlig at vi diskuterer to forskjellige ting. Én ting er å diskutere Norge ut fra dagens øyeblikksbilde, hvor det går bra, hvor sysselsettingen er høy, og hvor det er høy økonomisk aktivitet – selv om Norges Bank faktisk sier at det offentlige forbruket bidrar til å holde renten oppe, det betaler alle for. Det diskuteres på den ene siden. På den andre siden er det noen av oss som har forsøkt å påpeke at det også er noe med de lange linjers politikk. Vi bruker mer på utdanning enn de fleste andre land, men skårer lavere enn snittet. Vi bruker mer på helse enn land rundt oss, men har høyest sykefravær i verden. Vi har flere leger og sykepleiere per innbygger enn noen andre, men likevel går ikke turnusen opp. har vennet oss til et langt høyere utgiftsnivå for dårligere tjenester mange steder enn i våre naboland. Og for hver gang regjeringspartiene snakker med SV, brukes midlertidige inntekter på å finansiere varig økte utgifter. Dette kan komme til å skade både norsk verdiskaping og bærekraften i norsk velferd på sikt. Det er det noen av oss har prøvd å bringe på bordet. Norges Banks påpekning besvares ikke, og OECDs landrapport anerkjennes bare delvis og skal visstnok tas med en klype salt. At Norge ikke vil være Norge lenger dersom vi går inn og ser på disse sakene og prøver å gjøre disse endringene, er jeg dypt uenig i. For at Norge skal forbli Norge, må vi være villige til nettopp å diskutere de lange linjene og de underliggende utfordringene i norsk økonomi. Vi får en ny anledning til å diskutere de lange linjene og konsekvensene av dagens politikk når den bebudede perspektivmeldingen endelig kommer. Enn så lenge opprettholder vi i Høyre våre prioriteringer på forsvar, politi og helse det viktigste først – slik vi allerede gjorde ved behandlingen av ordinært budsjett, og slik ansvarlige partier faktisk gjør. Med det takker jeg for debatten, og så vil jeg faktisk rette en særlig takk til både nåværende og tidligere komitéleder, som jeg synes har ledet komiteens arbeid på en veldig ryddig og sympatisk måte. God sommer, alle sammen!

har vært en interessant debatt. Det er ikke fordi det har vært stor uenighet om satsingene i revidert – det opplever jeg ikke. Men det har vært interessant på den måten at opposisjonen til høyre for regjeringen har kritisert regjeringen for hvordan man budsjetterer, for oljepengebruk,

– en vet kanskje hva en snakker om. Samtidig snakker man om at denne regjeringen gjør opp budsjetter med engangspenger, og det kommer da fra Høyre, som faktisk velger å bruke det mindreforbruket som er på CO2-kompensasjon, i sitt budsjett. Jeg vet ikke hvor mange ganger Høyre har saldert sitt eget budsjett ved å selge Bankplassen 3 her i Oslo til en overvurdert verdi. Så en bør kanskje gå i seg selv før en kritiserer hvordan andre budsjetterer. Jeg synes også debatten viser at opposisjonen sliter litt med å finne angrepspunkter mot regjeringens politikk, all den tid det går godt i Norge og vi er på vei gjennom en krise på en ganske myk måte. Roy Steffensen prøvde seg på en finte ved å si at Norges Bank nå hadde signalisert at rentenedsettelsen lar vente på seg. Jeg skrev mitt innlegg i går. Jeg har aldri sagt at rentenedsettelsen kommer i september – jeg har sagt at det viktigste er å få stabilisert renten få prisstigningen ned, og så vil rentenedsettelsen komme når det er tid for det. Det mener jeg dette budsjettet gir grobunn for. Det var jo ingenting i den pengepolitiske rapporten fra Norges Bank som tilsa at dette budsjettet skulle sørge for å skyve rentebanen utover. Tvert imot er det aktiviteten i norsk økonomi som gjør at rentenedsettelsen lar vente på seg, og det er bra. Det er bra at Det er bra at folk har jobb. Det er bra at folk har fast inntekt. Det er det viktigste for at folk skal kunne beholde hus og hjem i framtiden. Jeg håper også at folk har råd til en liten ferie i sommer og får kost seg litt. Nå går vi altså inn i en tid med en reallønnsoppgang og økt kjøpekraft. Vi får også gode ordninger for barnehage, SFO og studiestøtte fra høsten som bidrar til at det blir litt mer romslig i lommeboka til folk flest. – Med det vil jeg ønske alle en riktig god sommer og takke for debatten.

[13:42:40]: La meg bare presisere at jeg aldri har tatt til orde for at vi skal ha svenske tilstander i Norge. Jeg hadde bare en henvisning til hva andre land og deres analytikeres oppfatning av Norge og norsk økonomi er. Men jeg traff tydeligvis et veldig sårt punkt når jeg har registrert hvordan reaksjonene ble. Det er viktig å påpeke at det er en annen situasjon i økonomien i dag enn det var for et år siden. Det er ikke slik at alt er negativt, men det er noen utviklingstrekk som det er verdt å legge merke til. Men det velger altså regjeringspartiene fullstendig å overse. Det er viktig å understreke at Norge har et helt annet økonomisk utgangspunkt enn det Sverige har Sandtrøen: Om det skyldes oljeinntektene eller den norske modellen, kan vi alltids diskutere. Faktum er at regjeringspartiene har forlatt den norske modellen på mange områder, spesielt under det som skjedde høsten 2022, med de voldsomme skatteøkningene som regjeringen foreslo i budsjettet for 2023. Det var skatteøkninger som kom veldig brått på de berørte, uten forutgående høringer og til dels med tilbakevirkende kraft. Det var et åpenbart brudd med den norske modellen, hvor vi har hatt grundige høringer og prøvd å etablere bredest mulig forlik i Stortinget

skryter veldig av satsingen i revidert. Det skulle bare mangle at de ikke gjør det med tanke på eget budsjett. Mange av de satsingene som ligger der på helse og politi, kom som et resultat av at man forsømte seg i statsbud det er ikke første gangen, for det har ikke gått lang tid fra denne regjeringens budsjetter er vedtatt i Stortinget, til man varsler at det kommer mer penger, eller man varsler endringer. Det har gått veldig kort tid, og det bidrar til en veldig uforutsigbarhet i de etatene og virksomhetene som blir berørt av dette – både i helseforetakene og ikke minst i politiet. Vi skal ikke glemme at vi nå har en situasjon hvor kriminaliteten øker. Det er ca. 450 arbeidsledige, nyutdannede politifolk fra Politihøgskolen, og politiet mangler både folk og ressurser. De har altså ikke hatt penger til å styrke seg.

Helt til slutt vil jeg også ønske god sommer. Vi går vel egentlig mot litt mørkere tider, for det snur ganske snart, men likevel: Riktig god sommer, og takk for debatten!

Til tross for at det er rekordhøyt investeringsnivå og høy sysselsetting og det startes mange nye bedrifter, høres det fra høyresiden ut som det er en slags fullskala økonomisk krise vi står oppi. Fremskrittspartiet og representanten Limi har til og med originalt nok funnet en svenske som kritiserer Norge. Vi kan jo ta det med oss, men jeg vet ikke om det er det sannhetsvitnet vi trenger. Vi har også sett at man i Høyre de siste årene har gjort seg veldig høy og mørk i retorikken, men man følger ikke opp i praksis. Hvert år får vi høre at pengebruken fra de rød-grønne er altfor høy, og at skattene er for høye. Likevel velger Høyre hvert år å bruke de samme pengene. Mesteparten av skatteøkningene som Høyre kritiserer, beholder Høyre. Mesteparten av oljepengene som Høyre kritiserer – man maler på om hvor uansvarlige de pengene er – bruker også Høyre selv. Jeg tenker at det er et ærlig standpunkt å ville kutte i velferden, enn ikke akkurat et klokt standpunkt, men da må man stå inne for det og vise det fram – at man kutter i barnetrygden, i SFO, i barnehagene og i sykehusene.

Høyresiden kritiserer de rød-grønne for å finansiere velferd med engangspenger, men det er jo høyresiden som vil kutte skattene, og dermed de varige inntektene, og som kommer til å måtte stå overfor valget om man skal beholde skattene på det nivået de er nå, eller om man skal gjøre alvorlige velferdskutt velferdskutt framover for å få regnestykket til å gå opp. Fornuftig pengebruk er lurt, og vi har, og kommer til å ha, større utfordringer med eldrebølge og økte utgifter. Men la oss heller ikke svartmale situasjonen i Norge, verken nå eller framover. Hvilke andre land ville ikke ha vært i Norges økonomiske situasjon? i eller sultefôre velferden eller sette klimainvesteringer på vent i en slags misforstått idé om at det er det som trygger oss for framtiden. Å spare seg til fant er ikke et uttrykk helt uten grunn. Med det takker jeg for debatten og ønsker god sommer. Selv om solen har snudd, er det fortsatt midnattssol i Finnmark. Man kan benytte anledningen til å reise dit i sommer og oppleve den. Irene Ojala (PF) [13:49:00]: Jeg kommer sent, men jeg håper jeg kommer godt. Jeg hadde egentlig ikke tenkt å si noe i dag, og det er jo litt spennende å høre debatten, hvor de enkelte representantene forteller om sine fortreffeligheter. Første gang vi i Pasientfokus var på Stortinget, var i 2017. Da møtte vi samtlige partier, og vi snakket om konsekvensutredning av sykehusstrukturen i Vest-Finnmark, noe Stortinget stemte ned i desember 2017. Da vi gikk ut av døra her første uka i oktober, sa min rådgiver, Sylvi Andreassen: Herregud, så glad jeg er som slipper å være der i fire år! Nå har hun vært her og jobbet i lag med meg i tre år – det er hennes siste dag i dag – og jeg er litt spent på å høre hva hennes refleksjoner over det

Stortinget har vedtatt kraftige, varige budsjettøkninger til Helse Nord, midler som bl.a. er øremerket videre oppbygging av spesialisthelsetjenestene i Alta. I dag vedtar Stortinget ytterligere øremerkede bevilgninger til Klinikk Alta, noe jeg er kjempeglad for. Det er viktig, og det er riktig. Likevel velger altså Finnmarkssykehuset å gjøre det stikk motsatte. Istedenfor å bygge en etasje mer på det de hadde, har de revet ned alle veggene. De står på bygningsgrunnen og må bygge opp igjen. forteller hvor flinke de er, hvor flott det skal bli, og imens sliter både gravide kvinner, fødende kvinner og andre pasienter i tillegg. Så har helseministeren lovet at han skal følge med på hvordan foretaket følger opp Stortingets bevilgninger og de føringene som er lagt. Jeg har tillit til det, men jeg kommer likevel til å følge nøye med, for dette er noe så enkelt som at det handler om folks liv. I går stemte Stortinget imot

Stortinget fant ikke ut at det var nødvendig. Den 4. juni stemte et samlet storting ned fødeavdeling til Alta. Det synes jeg heller ikke står i stil med den tiden vi lever i.

«Stortinget ber regjeringen snarest mulig gå i dialog med Møre og Romsdal fylkeskommune og bidra til raskest mulig sikring og åpning av Nasjonal Turistveg Fv. 63 Trollstigen slik at denne kan ivareta sin avgjørende betydning for hele næringslivet i regionen denne sommersesongen.»

Kjære kollegaer! Vi har kommet til siste møtedag før sommeren. Jeg kan si såpass på vegne av oss i presidentskapet at det er en glede å følge med på både debattene og voteringene. Voteringen for langtidsplanen for Forsvaret på 611 mrd. kr ble unnagjort på noen få sekunder, men representantforslaget om forbud mot engangsgrill tok noen minutter. Det at vi alle sammen kan le litt av dette, viser også styrken i vårt demokrati. Her, i demokratiets hjerte, sitter alle vi som er privilegerte, som får være folkevalgte i en veldig historisk tid. At president Zelenskyj valgte å besøke Norge og Stortinget, var ikke tilfeldig. Det var i en kritisk fase, der støtten vaklet blant venner og allierte, men her i salen sto vi sammen, og heldigvis ser vi at våre allierte nå også står sammen i støtten. Om noen få uker har min kollega Speaker Mike Johnsen invitert alle NATOs parlamentsledere til møte i Kongressen i forkant av NATO-toppmøtet. Det å kunne vise til det enstemmige vedtaket om langtidsplanen for Forsvaret gjør meg stolt. Den styrker både vår og våre alliertes forsvarsevne. Vi må alltid være forberedt på å forsvare demokratiet vårt og de verdiene vi står for. Det står dessverre ikke veldig bra til for demokratier i verden. I Norge har vi i år markert at det er 1 000 år siden kristenretten på Moster og 750 år siden Magnus Lagabøtes landslov ble innført. Felles for alle jubileer er at vi bruker disse til å få fram historien til nasjonen vår og hva slags verdier vi ønsker Norge skal bygge på. Få dager etter 17. mai gjorde vi nok en historisk endring av Grunnloven. Den skal beskytte demokratiet og forvalte den arven vi har, ved å sikre domstolenes uavhengighet. La med avslutte med det 80-åringen her i salen sa på bursdagsfeiringen: La oss ta vare på den demokratiske kulturen, der vi kan ha tøffe debatter, men behandle hverandre med respekt. Presidenten vil benytte anledningen til å takke alle medrepresentanter, medlemmer av regjeringen, alle ansatte, pressen og alle som ellers har sitt daglige virke i Stortinget, for godt samarbeid, og ønsker alle en riktig god sommer. Ta vare på dere selv, familie og venner. Ber noen om ordet før møtet heves? Så synes ikke. – Møtet er hevet. God sommer!